Сега откривам дискусията. Господин Петър Димитров, слушаме Ви, а след него господин Лаков. Благодаря Ви, госпожо председател. Междинен доклад на Временна комисия – такова чудо не е имало и аз честно казано очаквах да няма, но виждате, че има такъв доклад. Като се замислих, названието „междинен доклад” е много сполучливо, тъй като периодът за работата на комисията е от 2002 г. до 2012 г., а а в този доклад се обхваща периодът от 2005 г. до 2009 г. Точно междинното управление на кабинета Сергей Станишев, за да се превърне в политически пасквил, политическа атака и атака срещу референдума, който трябва да се проведе в неделя.

ако можете. Слаби, но предани на властта актьори – виждам госпожа Теменужка Петкова, изпълнителен директор на АДФИ. Изключително предан човек, посветила се е на изгарящата кауза на ГЕРБ – дано да не изгорите заедно с каузата.

докладите, които е направила. Напомням, че от 24 акта на въпросната Агенция за държавна финансова инспекция спрямо община Смолян

Най-интересното е, че на комисията не беше поканен представител на „Атомстройекспорт”, представител на RWE, няма го БАН, няма ги учените, няма ги академиците, няма го „Булатом”, няма ги управляващите министри – госпожа Маргарита Петкова, в единствено число. Вчера беше докаран още един актьор – един руски Кашпировски, който въртя, въртя и накрая ни каза: „Момчета, не се безпокойте, нали тук ще минават и други руски газопроводи. Като Ви трябва електроенергия, ще си направите парогазови централи и няма да имате кахър. Сега се къпете в електроенергия, така че не правете такова нещо.” Няма да се спирам подробно на доклада, тъй като си признавам, че не се отнасям сериозно към него. „Няма окончателен договор” – пише в доклада. Аз питам: кои са условията, за да има окончателен договор? Те са три и са прости. Одобрение от Европейската комисия. Към момента на приключване на процедурата по ЗОП, имаме ли такова одобрение? Второто условие – завършен технически проект.

това число и в арбитража в Париж, но ние не се сещаме него да го размахваме, тъй като не можеш да подпишеш окончателен договор, след като не знаеш точно какво ще правиш. И стратегическият инвеститор, за който след малко ще кажа две думи. Цената, пише в доклада, остава неопределена. В Допълнение 5 изрично се записва, че това, което се прави в Русия, и това, което се прави в България – ще се индексира с индекса на България, а това, което се прави в Германия и във Франция – ще се индексира с индекса ЕВРОСТАТ. Ясно и просто. Знаем коя дата сме – сме – 22 януари 2012 г., знаете каква е кумулативната инфлация, безкрайно лесно е да изчислите цената 3 млрд. 997 евро, за колкото е договорено, работите с инфлацията и се получава изчислимата цена, а не това, което пише в доклада към момента – тя е 5 млрд. 130 млн. евро. Разрушаване и демонтаж. Там е безкрайно интересна позицията на госпожа Петкова. Значи, защо не сме поканили някой с чуковете, които да разрушат набързо, евтино и да използват желязото за вторични суровини? Не може, тъй като „Атомстройекспорт” трябва да каже – това ще го разрушиш, пък това няма, това ще го ползвам, пък това няма. Няма такова нещо. Там, ако някой влезе, нарушава се ангажиментът на „Атомстройекспорт” да направи всичко, да предаде под ключ – падат гаранциите. не строиш някаква барака или хотел, а строиш ядрена централа, която ще обслужва България за сто години. В същото време дори не са проверили разходите: къде са отишли тези пари, които са дадени за разрушаването? Те в крайна сметка са дадени на български фирми. Елементарно е било да се провери на тези фирми, които са разрушавали, колко им е платено – има ли съответствие, или няма съответствие. Дума няма за това в доклада. Приходи от продажбата на оборудването. Там се заявява, че всичко е пристъпено. На нищо не отговаря. Напомням Ви, че консултантът е дал цена от 295 млн. евро – консултантът „Парсънс”, специално нает, за да консултира НЕК.

Значи на „Парсънс” е 294, на „Атомстройекспорт” е 60 милиона. Договарят се или си стискат ръцете на 204 милиона с плюс 144 милиона над това, което предлага „Атомстройекспорт”, и с минус 91 милион от това, което предлага „Парсънс”. И обявяваме, че там едва ли не има престъпление. огромен пропуск. Тогава тези от „Атомстройекспорт”, които са подписали, разбира се, че трябва да са зад Урал, а не да се намират в европейската част на Русия. В крайна сметка, напомням, купено е за 70 млн. долара, получени са 87,6 млн. евро. Вие сами съдете дали е било добро, или не е било добро. Премиерът многократно говори как сме виновни, че не сме направили проекта необратим. Вика: „Защо не направихте, бе? Така че аз сега да не мога да кажа „не” и да го направя А тук в доклада се критикува Допълнение 3, където сме дали 230 млн. евро авансово, за да поръчаме оборудването с дълъг срок на изготвяне, за да може, като дойде време да се монтира първият реактор – той да е готов, а не тогава да го поръчаме. Какво по-необратимо от това, братя българи?! Дал си една купчина пари, направили са ти оборудването и ти казваш: „Не ща го това оборудване, тъй като имам някои други съображения”. От 1 януари тази година І-ят реактор трябваше да работи, да произвежда електроенергия и да връща заеми и други харчове. От 1 януари догодина трябваше да работи и ІІ-ят реактор. Това е простата истина и Вие носите отговорност за това, че тези реактори не работят и няма да работят. Имам още една бележка по доклада, тя е комична. Триста милиона лева са дадени от републиканския бюджет за проекта „Белене”. В крайна сметка на втората инспекция е установено, че са похарчени 302 милиона, това си е работа на НЕК, откъде е намерила още 2 милиона, но в доклада се пише, че те не са изразходвани целево. Значи, ако те не са изразходвани целево, трябва да се върнат обратно в бюджета. Нашата държава не е да я подритваме, бе! „Дай да се върнат”, „А, не щем да ги връщаме,

Това е докладът. В същото време най-важните проблеми, на които трябва да се спре докладът, ги няма, а тъй като ги няма и живите министри, няма кой да питаме. На първо място, 3 години се туткате с този проект нито подписвате окончателен договор, нито прекъсвате. Три години! Подписали сте 9 допълнения към това споразумение, дето го нямало, и сте платили над 230 млн. евро или около 500 млн. лв. Защо бе джанъм?! Няма да правиш нещо – просто е, или го прекъсваш или обратното – сключваш окончателен договор и продължаваш напред. Бил прогонен стратегически инвеститор. Разиграхме театъра в закрито заседание. Сега това, което обсъждахме на така нареченото „закрито заседание”, се размахва по всички медии от министъра на икономиката и енергетиката. Те нали бяха за закрито заседание?! Какво стана?! Манипулация, че манипулация. Да кажем нещо там, после да почнем да го предъвкваме. Щяхме да обсъждаме кореспонденцията между НЕК и RWE. Писал Иванчо на Пенка, само че писмата на Пенка ги няма. Значи има ги писмата на RWE, няма какво е отговарял НЕК. Той сигурно е писал на патагонски, затова не можем да ги разберем и да ги вкараме. Няма ги писмата на НЕК. В писмата си RWE пита НЕК:

30, на 20, или на 0%. НЕК е могъл да отговори само едно нещо: „Няма как да осигурим финансирането на проекта”. И RWE си взима шапката и напуска България. Кой илюзионист си мисли, че този проект е по силата само на НЕК?! Активите му са само за около 3 млрд. евро – всичките му активи! Собственият му капитал е около 2 млрд. евро, задълженията му са 1 млрд. 900 млн. евро. Как НЕК сам, без българската държава, без БЕХ?! Направихме специално БЕХ, с 8 млрд. активи, за да може да подкрепи проекта „Белене”, да е по-силен финансово и да има по-голям рейтинг, за да получи кредитиране по проекта. Нещо да се случи?! Значи хвърлихме НЕК на кучетата и казахме: „Тази фалирала компания не може да се оправи”, че същото е казал и RWE. Той не може да се оправи с 49%, да търси пари за 100% и 51% от този проект да останат собственост на НЕК или на българската държава. Така че, мили, скъпи, този отказ прогони RWE от България. Този! Дори през месец юли в цитираното писмо се казва: „Удължаваме с два месеца. Пак Ви питаме: „Ще осигурите ли финансиране или няма да осигурите?”. Отговорът е: „Не, няма да осигурим финансиране”, но питаме: „Защо си тръгна RWE?” Колко е лош, че без финансиране от НЕК, той си тръгнал! Защо Симеон Дянков не допусна държавни гаранции по кредитирането на проекта?! Защо? Коя е причината?! На няколко пъти искаме той да дойде и да каже пред комисията. Няма го! Водим Кашпировски, но министърът на финансите, който отказва, него не го водим в комисията. Защо?! Обяснете каква е причината?! Защо след излизането на RWE от проекта не е проведен нов конкурс? Направихте театър с довеждане на някакъв мним инвеститор. Обявете конкурс, то си има процедура! Напуснал единият, имахте предостатъчно време от 2009 г. досега, направете конкурс. Ако няма, няма, ще кажете: „Няма!”. Толкова! Да ни го водите в парламента и след една седмица да се отричате от него като Страстната неделя, разбирате, че не Ви прави чест. Защо без дебати и без никакво обяснение беше отхвърлено предложението за руско финансиране на проекта? Защо?! Защо Турция може, а България не може?! Кое наложи това?! Защо може да прави „Южен поток” по тази схема, а България не може?! Завършвам. Защо беше нает официален консултант, за да Ви даде акъл по проекта? Преди да Ви даде окончателния доклад, Вие се отказахте от проекта! Защо?! Докладът ли Ви разтревожи, или какво се случи? Тъй като времето ми напредна, завършвам. Скъпи колеги, преди всичко от ГЕРБ, пропуснахте златната възможност Вашият лидер да отреже лентичката на „Белене”. След 100 години няма да има и помен от Вас, но не оставайте с проклятието на българския народ, че сте ликвидирали българската ядрена енергетика. Спасете ни от този позор за един век!

За изказване до момента са се записали господин Лаков от „Атака”, Мартин Димитров – Синята коалиция, и господин Шопов от „Атака”. Господин Лаков, слушаме Ви.

Искам да Ви запозная с моето особено мнение, което представих в комисията „Белене”, което естествено беше отхвърлено от мнозинството, но смятам, че е основателно и хората трябва да чуят за какво става дума. Не споделям създаването на междинен доклад на комисията, воден от дълбокото ми убеждение, че част от истината за проекта „Белене” се представя изопачено като цялата истина за него. Във всеки учебник по журналистика се посочва, че фактите трябва да се проверяват поне от три независими източника – това е правило. В случая комисията разчита и се доверява избирателно на факти и съждения само на един източник – Агенцията за държавна и финансова инспекция. В продължение на 11 заседания ние разглеждахме четири доклада на тази агенция. Аз нямам нищо против тях и фактите, които се съдържат. „От данните в докладите обаче не може еднозначно да се твърди, че в тях има редица констатирани нарушения” – това е цитат. Вместо да предприеме действия за изясняване на обективната истина, комисията насочи дейността си единствено върху четирите доклада. До момента не са приети предложенията на „Атака” за изслушване и проучване на документи от други източници, а такива източници има и макар че извън времето на приемането на това особено мнение, мога да Ви кажа, че от вчера има съобщение от „Росатом”, където се твърди, че нито цената е 10 милиарда, нито че руската страна не е предлагала да се осъществи цялостно финансиране на проекта. Това е официален източник, който изтече вчера. Съществена

Комисията обаче не ги потърси. Нито един от тях не беше поканен за изслушване. Вчера настоявах министър Делян Добрев да бъде поканен за изслушване, той не уважи Парламента и комисията и не дойде – предпочете да направи изявление пред журналисти. Ясно защо е така, защото предстои референдум. Не му прави чест на министъра.

Комисията не поиска независимо експертно мнение от специалисти по международно търговско право, които да се произнесат по казуса дали имаме споразумение или договор, а споразумението или договорът е документът, сключен между НЕК и „Атомстройекспорт”. Не беше потърсено и становището на самата руска фирма. Комисията не е опровергала и не е потвърдила данните на Агенцията за държавна финансова инспекция, цитирани в медиите, че до март 2012 г.

е преведена след втората половина на 2009 г., тоест по време на управлението на ГЕРБ. Без отговор до момента е въпросът дали е прекратен договорът с „Атомстройекспорт” и колко са действащите към момента анекси и допълнения. Говори се, че са девет, но ние не знаем – комисията не е разгледала тези девет анекса. Изцяло неизяснени остават политическите причини, довели до оттеглянето на стратегическия инвеститор по проекта с „RWE Пауър”. Не бяха разгледани данните за изразеното желание от руската страна за цялостно финансиране на проекта. Всичко това са пропуски на тази комисия, в която имам неудоволствието да бъда член. Посочените пропуски в работата на комисията са само част от мотивите ми да не приема предлагания междинен доклад. Решението за изготвянето му бе взето на закрито заседание. Припомням, че с решение на Парламента комисията трябва да заседава открито и това да се предава по Българската национална което противоречи на принципа за пълна прозрачност, възприет от самата комисия при създаването й. Основателно може да се твърди, че целта на междинния доклад е изцяло политическа. Тя е ясна – този доклад днес трябва да повлияе на участниците в референдума за бъдещето на ядрената енергетика. Искам да Ви кажа нещо лично, извън особеното мнение, че без ядрена енергетика, уважаеми колеги, България няма бъдеще. Както да въртите и да сучете, няма такива аргументи. Освен това, ние ще загубим тази способност, ако не предприемем действия за възобновяване на проекта, а което е и най-тъжното, погледнато от друга гледна точка – просто думичката „референдум” ще стане мръсна дума,

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин

всичко това, което беше пред Вас, в една оранжева папка с множество номера. Там бяха абсолютно всички договори с броя на допълненията. Всичко това можеше да го разгледате. Знаете, че всички тези документи се намират в нашия кабинет, на комисията, и по всяко време можете да се запознаете с тях. Ние ги разгледахме в това закрито заседание, коментирахме къде са конкретните нарушения, гледахме датите на договорите – има ли окончателен договор, или всички условия по него

тепърва ще гледаме какво се е случвало след месец март, тоест след 2009 г., в кореспонденцията с RWE, която беше пред Вас в оригинални копия. Разгледахме я и видяхме датите, видяхме кой какво е казал, кога го е казал, защо е излязъл. Защо го казвате по този начин и манипулирате зрителите? Има междинен доклад това са само факти, обстоятелства и документи, които наистина трябва да бъдат достояние, за да може да се направи един информиран избор при настоящия референдум. Това са фактите. Наистина, когато коментирате доклада, коментирайте цифрите в

Господин Червенкондев, не съм съгласен с Вас по отношение на закритото заседание. Само преди ден Вашият лидер господин Бойко Борисов и министър Делян Добрев обявиха, че документите вече не са секретни,

Така е направено нескопосано, заличено, а после се оказа, че този документ го няма в оригинал. Така че не сте прав, противоречите си и се опитвате да манипулирате отново аудиторията. Аз Ви казах – трябваше да бъдат потърсени различни източници, които да влязат в този междинен доклад. Аз не оспорвам фактите в него. Оспорвам, че това е едностранчива гледна точка. Трябваше да има и други гледни точки, а Вие не свършихте това, въпреки настояванията на партия „Атака”. Предлагах Ви да поканим министър Трайчо Трайков – предлагах, но не се прие; министър Делян Добрев – вчера, не се прие. Тази бетонна стена Ви прави лоша услуга, защото по този начин Вие се капсулирате и просто обръщате общественото мнение срещу себе си. Просто от инат ще загубите този референдум. Благодаря Ви. За изказване - народният представител Мартин Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Има няколко въпроса, по които ние от Синята коалиция и левицата водим дебат от години, даже отпреди съществуването на партия ГЕРБ. Така например ние от години твърдим, че централата струва над 10 милиарда евро. Тогава излязоха най-големите леви специалисти и казаха, че това не било вярно, че ние не сме разбирали нищо. Сега, години по-късно, се оказа, че през цялото време тези леви ядрени специалисти са имали в ръцете си документи на авторитетната германска компания RWE, които казват, че цената на централата е над 10 милиарда евро. През цялото време те са имали такива документи, целенасочено са ги скрили от нас и от Народното събрание – сегашното и предишното, и те не са станали достояние на българските граждани. Тези документи е трябвало да станат публични и хората да преценяват кой казва истината – Синята коалиция, Би Си”, които впоследствие казаха цена, която е над 10 милиарда евро, Институтът за пазарна икономика или от другата страна – само няколкото леви, уж набедени ядрени специалисти. Това е въпросът, който в крайна сметка този доклад разбулва и става ясно, че централата струва над 10 милиарда евро, което е пряк риск за стабилността на българската държава. ще заплашите сигурността на България, за да реализирате един проект, от който никой няма нужда! Това се получава в крайна сметка. Вторият въпрос, по който Синята коалиция отдавна има сериозен спор с левите с левите ядрени специалисти, е въпросът защо се е оттеглила RWE? Има ясно писмо, което отново беше скрито от БСП, което отново е трябвало да стане публично. Те са казали така: „Няма договор и няма осигурено финансиране”. Защо крихте тези неща с години?

права, че уважаваната голяма германска компания RWE се оттегля от проекта „Белене”, защото не е било възможно осигуряване на финансиране. Това трябва да го чуе всеки български гражданин. Затова голямата германска компания, която е проучвала, имала е някакъв интерес към този проект, казва – не може да стане. Това казват те: „Не може да стане! Тръгваме си, защото не може да стане – няма как да се осигури финансирането на този проект.” На трето място, защо Станишев не е подписал този договор? Ще Ви кажа защо не го е подписал. Защото дори БСП, дори Станишев, дори хората, които се представят като най-големите защитници на атомната енергетика и на „Белене”, са разбирали, че този проект ще постави под заплаха българската държава и българската икономика, защото не може да бъде платен. Затова не е подписал договора. Представете си, Станишев получава един ден писмо от потенциалния инвеститор че ако няма договор, те си тръгват. И все пак той не го подписва. Защо?! Защото дори той е разбирал, дори БСП са разбирали, дори тези хора, които сега тук играят сценки и театър пред нас, са разбирали, че този договор е невъзможен за изпълнение, че 20 млрд. лв. ще загробят българската държава веднага, че България ще стане Гърция веднага. И са решили по стар комунистически обичай да прехвърлят този горещ картоф на следващото управление, на следващото Народно събрание и тези хора да подпишат. Имали са ясната идея, че ако случайно не се даде подпис, да обвиняват, че другите са виновни за неизпълнението на този договор, който самите те са провалили съвсем целенасочено.

защо, ако допълнителният блок на „Козлодуй” е по-сигурен, тръгват да правят ядрена централа. Никога отговор на този въпрос не беше даден и не може да бъде даден. Да имаш нещо по-сигурно, да тръгнеш да правиш на гола поляна, на гьол нова ядрена централа, това означава, че не работиш за интересите на България. Всичко това е синтезирано в този доклад. Въпросът е който има очи, да види, който има уши, да слуша, да вземе правилното решение. Тази манипулация обаче трябва да спре. Най-накрая искам да кажа следното нещо. Тук са изброени толкова много нарушения на Закона за обществените поръчки: платени суми, за които не е имало основания да бъдат платени; платени; много нарушения за стотици милиони левове, че се чудя и не мога да разбера наглостта да излезеш тук, да защитаваш този проект и да казваш колко е добър за България, като всеки един от нас, всеки един български данъкоплатец е бил пряко ощетен. Всеки човек, който е беден в момента в България, е беден и затова, че тези хора изхарчиха парите. Всеки човек, който в момента не получава по-висока пенсия, не я получава, защото тези хора изхарчиха парите. (Реплики от КБ.) Всеки човек, който иска сега нови социални плащания, но ги няма, е защото тези хора изхарчиха парите. Това не го забравяйте! Реплики? Няма. Други желаещи за изказвания?

Тъй като сега обсъждаме доклад на една уникална комисия, то очевидно и докладът й може да бъде наречен уникален. Уникална е комисията, защото беше създадена с една цел, а всъщност върши точно обратното. Тя трябваше да разследва истината и събитията около проекта „Белене”, а всъщност се занимава точно със скриване на истината и събитията около проекта „Белене” и представянето само на това, което е изгодно на сега управляващите. Уникална е и защото това е единствената временна комисия, която прави междинен доклад. Между другото, решение за междинен доклад Народното събрание, когато създаваше комисията, не е взело и не е решавало. Това е уникална комисия и защото в тази комисия опозицията не се изказва, не й се дава думата да се изказва, ако тя не направи скандал. Затова искам оттук да се извиня на зрителите на предаванията по Националната телевизия за скандалното поведение, което понякога имаме. На нас не ни се дава възможност да говорим. Не е имало нито един въпрос и нито един доклад от досега разглежданите, който да е бил обсъждан в комисията. Там са задавани само въпроси. На нас ни се даваше право да зададем въпроси – максимум два, и то да не са много неудобни, защото иначе председателят започваше да коментира от своя микрофон и ни отнемаше думата.

Изведнъж между Коледа и Нова година изглежда дядо Мраз или дядо Коледа изтръска чувала и се намери един кашон документи. Само че в него са само писмата на RWE до Писмата отговори на НЕК до RWE ги няма! И още ги няма, и вчера ги нямаше! Няма ги в НЕК, няма ги в Министерството на икономиката и енергетиката! Къде са, господа управляващи, къде са тези писма?!

Комисията е уникална, защото не разгледа абсолютно нищо освен четири доклада на Държавната финансова инспекция, нищо друго! Тези четири доклада в рамките на 154 стр. не представляват повече от 1% от цялата събрана информация. Нищо друго не беше разгледано. Ние не обсъждахме какво правиха господа управляващите четири години по проекта. Ние не обсъждахме каква беше стратегията им. Ние не обсъждахме защо искаха твърда цена от „Росатом”. Какво направиха, след като получиха твърдата цена от 6,3 милиарда? 6,3 милиарда? Защо им беше тази цена? Не обсъждахме защо не беше търсен друг стратегически инвеститор. Защо беше отказано руското финансиране – и това не обсъждахме. Не обсъждахме защо все още не знаем прекратен ли е окончателно договорът с „Росатом”, кой и как ще го прекрати, кой и как ще плаща неустойките по този договор. Ние не обсъждахме също така защо не си поискахме неплатените от Русия пари по споразумението за старото оборудване. Не обсъждахме защо не поискахме оправдателните документи за направените от руската страна разходи.

госпожа Петкова и нейната заместничка. Ние не извикахме и не чухме господин Борисов да ни каже каква е била стратегията на ГЕРБ по отношение на „Белене”. Не чухме бившия министър Трайков да ни каже каква е била неговата визия и защо още през месец август 2009 г. казва, че България не се интересува от проекта „Белене” на срещата с RWE. Защо още тогава България се отказва от мажоритарното си участие, защо?! Каква е позицията и стратегията на господин Добрев по въпроса? Какво прави той по този въпрос?! Каква е била стратегията на господин Дянков по този въпрос? Не обсъдихме и още много други неща. Но… вчера обсъдихме. Какво обсъдихме?! Господин Червенкондев, когато вчера бях в комисията и Ви попитах какъв ще бъде дневният ред на комисията, Вие какво ми казахте?

взаимоотношенията между двете страни, които дойдоха в комисията, за да ни разкрият позицията на Русия по проекта „Белене”. Абсурд, театър, цирк,

Казах Ви, че не сте разгледали нито половината, нито даже една трета. Разгледали сте един процент от документите, ако приемем, че четирите доклада на агенцията са документи на комисията.

казвал съм го вече – проверява 10 хил. страници преписки, 20 кашона оферта плюс един куфар на „Атомстройекспорт”, плюс два контейнера оферта на „Шкода алианс” и за четири работни дни излиза с доклад. В този доклад част от констатациите интересно защо обаче не присъстват в доклада на междинната комисия. И кои са тези констатации? Искам да Ви кажа кои бяха нарушенията, които бяха разкрити тогава, пък сега ги няма в доклада. Слава Богу, че сте си взели малко поука от това, което Ви говорих миналия път. Първото нарушение – защо Националната електрическа компания е увеличила двойно гаранцията, която трябва да изплати изпълнителят? Защо тя от 5% е станала 10%? Това било нарушение на Закона за обществените поръчки. Очевидно с това, според агенцията, е нарушен общественият интерес. Второ нарушение – защо, ако се провалят преговорите с първия, след една година може да бъдат започнати преговори с втория? Второ нарушение, което е отбелязано и в сегашния доклад. И това е претекстът, според който агенцията казва, че споразумението е в нарушение на Закона за обществените поръчки. Ами, господа, ако Европейската комисия беше казала, че не можем да сключим договор с „Росатом”, тъй като е страна извън Европейския съюз? А ние сме длъжни да вземем разрешение от Европейската комисия, тогава какво щяхме да направим ние с Вас след една година? Затова е оставена тази опция, а не по някоя друга причина. Още по-интересни са следващите две нарушения, според агенцията. Първото е: агенцията не признава двете писма на „Атомстройексторт”, с който се намалява цената на проекта не с един, не с два, не с пет милиона – с 230 млн. евро, благодарение на преговорите, водени от този екип, който Вие сега се опитвате да изкарате престъпници. И второто нарушение – агенцията не признава другото писмо на „Атомстройекспорт”, с което се признава ескалацията на проекта по формулата на ЕВРОСТАТ, приемането на което води до допълнително намаляване на цената с минимум 500 млн. евро. Ето тези две нарушения Вие някак си сега сте ги пропуснали. И затова сте заоблили и извода: не че няма договор въобще, има договор, ама той е в нарушение на Закона за обществените поръчки.

оценките на старите сгради и оборудването. Вижте, уважаеми дами и господа народни представители, това за премахването на оборудването, което не е необходимо, не е въпрос на разрушаване с трактора или с булдозера. Това, което е там, трябва да се оцени – кое от него може да се използва, кое съответства на новия проект, тъй като проектът е нов. И аз Ви питам: след като това е включено и в самото споразумение, че трябва да се направи от „Атомстройекспорт”, кой друг може да отиде и да оцени съществуващите конструкции стават ли за новия проект или не стават, освен самия главен проектант? Кой друг? При положение, отново повтарям, че това е включено в споразумението, че ще бъде направено от „Атомстройекспорт”. По отношение на старото оборудване, за което тук толкова много се упражнявахте. Написали сте, че искате международен оценител на атомни проекти. Кой е този международен лицензиран оценител, господин Червенкондев? ООН не издава лицензии на оценители за атомни проекти. Тези лицензии са национални. Във всяка една държава се издават сами. Лицензираният оценител е оценил само две години преди това, че това оборудване е за 40 милиона. Четиридесет! И слава Богу, че не сме поискали нова оценка, защото щеше да бъде 35, тъй като това оборудване се амортизира. И слава Богу! И още нещо ще Ви кажа – защо руската страна не иска да вземе оборудването? Защо все още не са платени 42 милиона? Ами, очевидно българската страна е провела по-добре преговорите си, постигнала е по-добри резултати, успели сме, да го кажа образно, да надхитрим руснаците, да им продадем оборудване, което даже не им трябва. Ама Вие не сте си поискали парите. И четири години не сте ги поискали. Не сте си поискали и документите за това какво и как е оценявано. И Вие не сте ги искали.

Бог да пази България от енергийната политика на ГЕРБ! (Шум и реплики от ГЕРБ.) България ще остане тъмната страна на Европа. Тъмната страна. Още няколко месеца поне ще бъдем тъмната страна, след което ще осветлим България, не се притеснявайте.

моля Ви да проверите поредната лъжа на господин Овчаров, че господин Илиян Василев е бил изгонен от Русия. Това не отговаря на истината. И тъй като господин Овчаров току-що излъга за пореден път от тази трибуна, моля да го проверите и да поискате от господин Овчаров да се извини на Илиян Василев, защото това е клевета. Господин Червенкондев първи поиска лично обяснение. След това и Вие ще имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, името ми беше споменато в изказването на господин Овчаров, и то няколко пъти. Наистина, господин Овчаров, както каза и господин Агов, Вие продължавате да лъжете. Лъжете в почти всяка дума и ще Ви кажа защо. Първо, документите, които бяха предоставени в комисията, са предоставени еднократно от Националната електрическа компания, Българския енергиен холдинг, от Министерството на икономиката, от ДАНС. Там беше и кореспонденцията с RWE. Уважаеми господин Овчаров, Вие лично, един от малкото колеги, които са членове на комисията, лично срещу Вашия подпис не само сте ги прочели и сте се запознали, а сте си ги и получили. Вие, господин Овчаров! Това е в началото на ноември 2012 г. Това са фактите, ще Ви покажа протокола и подписа. Това, че Вие не сте се запознали с тях и лъжете всички и уважаемата аудитория, не Ви прави чест. Вие лично срещу подпис не само сте ги видели, а сте си ги и получили. Нищо не е било укривано и който е имал желание, е дошъл и се е запознал. Що се отнася до работата на комисията и доклада,

Така е. Наистина успявам с усилие да взема думата, защото Вие постоянно я взимате, постоянно репликирате, без да съм Ви дал такава дума. А що се отнася до доклада, Вие казахте, че този доклад за първи път се прави като прецедент. За първи път обаче явно докладът боли. Нищо не коментирахте по цифрите, фактите и обстоятелствата. Това си е живата истина. И недейте да лъжете. Имате думата за лично обяснение, господин Овчаров.

Вие много добре знаете на какво равнище бяха нашите взаимоотношения с Русия по времето на Илиян Василев, кой и защо го прати там. Господин Костов знае най-добре. Господин Червенкондев, аз ще Ви се извиня от тази трибуна, ако документите, за които говорите, наистина са ни раздадени. Защото аз съм ходил три пъти в секцията, където стоят документите, и съм искал от момчетата, които са там, да ми дадат преписката. И те са ми давали единствено последното писмо на RWE и нищо друго.

истината рано или късно ще излезе наяве. Не се притеснявайте от това. Както е казано в едно от Евангелията (оживление), всичко скрито ще се открие, всичко тайно ще стане явно. Ще разберем и за това, ще разберем защо Вие заровихте толкова пари в проекта „Белене”. Ще разберем защо сега не искате да кажете колко е цената, цената е толкова – 4 милиарда и 600 милиона.

Господин министърът има думата.

лъжи има документи! Ако не сте прочели писмата на RWE, те са качени на страницата на министерството поне от три дни, можехте да го направите. Раздадохме ги на всички журналисти и те ги публикуваха. Мога да Ви дам копия! Нося ги в оригинал и мога да Ви ги покажа! Знаели сте още в края на 2008 г., че според RWE тази централа струва 10 млрд. евро! Знаели сте го – 10,6 млрд. евро! В началото на месец декември сте получили доклад от изпълнителния директор на НЕК, който очевидно се е притеснил за това, че носи отговорност все пак и е писал на Петър Димитров: „RWE не иска да плащаме на руснаците. RWE не иска да подписваме споразумение. НЕК няма пари. Тази работа няма да я бъде. Кажете какво да правим”!

Това писмо фигурира в електронната система на Министерството на икономиката. Може би не сте съобразили, че ще запази копие, но такова копие има с входящ номер в Министерството на икономиката! Получено е на същия ден, в който е изпратено.

„Цената, която трябва да плати НЕК, делът на НЕК е около 4 млрд. евро. Моля Ви се, кажете ни Вие как ще осигурите тези 5 млрд. евро!”. тези 5 млрд. евро!”. Впоследствие на 13 юли следващото писмо казва: „Делът на НЕК от 51% струва 5,4 млрд. евро”. Каквито и бакалски сметки да ми правите тук – на ръка, с ескалации, аз не Ви вярвам! Вярвам на RWE, вярвам на HSBC, които казаха колко струва! Защо започнахте да плащате на „Атомстройекспорт”, при положение че стратегическият Ви партньор е казал: „Не трябва да се плаща и не трябва да се подписва споразумение, докато не уточним ескалацията, докато не осигурим финансирането, докато не подпишем IPS договор!”? И това го има черно на бяло, има документи за всяко от тези неща, за Ваше съжаление! Благодаря. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Ще започна своето изказване и по теми, тъй като изказванията на преждеговорившите започнаха с грозни обвинения към институция, която е един от основните контролни органи в държавата, които трябва да контролират за законосъобразност и целесъобразност разходването на средствата на данъкоплатците, да защитават закона и държавните интереси. Бяха обвинени изключително добри специалисти, които са си свършили перфектно работата. На база техните констатации и анализ работата на комисията беше изключително улеснена и доста ползотворна. Следва да си зададем въпроса: защо такива инспекции не са били правени през изминалите години? Ще Ви отговоря. Няма нито една инспекция до 2009 г. И си задаваме въпроса: защо? Отговорът, който изплува в комисията по време на нейната работа, е, че е имало изключително голям, широко отворен политически чадър, политически чадър, който не е допускал абсолютно никакъв контрол върху законосъобразността и целесъобразността на проекта „Белене”! Няма нито една инспекция, защото тази инспекция е била пред закриване в предното управление. Там всичко се е работело не по документи, а съобразно това какво са взели като решение политическото ръководство или изпълнителните директори на НЕК. Нямало е спазване на законите, нямало е спазване на процедурите. Това се установи от фактите и обстоятелствата, които разкрихме. Това се установи от множеството кашони, папки и документи, които в момента получихме от всички държавни органи. Това е относно инспекцията и Агенцията за държавна финансова инспекция. Наистина трябва да се отговаря защо през тези четири години преди управлението на ГЕРБ никой не е проверявал какво се е случвало в „Белене”. Може би така е било много, много по-лесно. Сред основните теми и дебати, които днес вълнуват обществото, са няколко конкретни казуса. нека да видим кой лъже, какви са фактите и обстоятелствата относно цената на проекта; договорите за изпълнение, доставка и строителство; стратегическият инвеститор кога влиза, кога излиза, защо, какви условия е поставял, каква е реалността.

ниска цена, в заетост, във високи технологии, в грандиозни, огромни печалби. Когато човек се позамисли и поразгледа какво се е случвало в управлението на тройната коалиция, вижда изключително много такива проекти, които винаги са започвани с добри намерения, а са завършвали с трагичен или пък с много по-тежък край. Мога да представя на Вашето внимание примерно ето такъв проект

Това са фактите – над десет пъти! Друг такъв проект с много добри намерения, свързан с енергетиката, е хидровъзел „Цанков камък”. Много добър проект, с много добри намерения, първоначално договорен, по сметките на управлението, за 430 млн. лв.! До момента колко е изхарчила българската държава по този проект? Изхарчени са над 1 млрд. лв.! Това е горчивата истина и факт – над два пъти и половина от първоначалните намерения до реалността. Това е до края на 2012 г. и продължаваме да харчим пари по този проект!

Според RWE – 10 млрд. 588 млн. евро! Това е, което щеше да се случи! Това, което се случва по останалите проекти! Има още множество такива – цяла папка с проекти, които са започнати с добри намерения, се получава нещо съвсем различно. Аз задавам въпроса: кой плаща за тази разлика, уважаеми дами и господа – от добрите намерения до горчивата истина, до реалните факти и обстоятелства, които открива комисията? Всички ние, всички ние в Народното събрание, управлението, всички, които в момента гледат националните медии. медии. Разликата между тези проекти, които споменах – можех да говоря за самолети, за влакове, за още какво ли не, но въпросът е, че

Какво се получава? Ще останем без българска енергетика – финансова катастрофа, която беше характерна при такива проекти по времето на Луканов, по времето на Виденов. Нека да поговорим, защото аз вярвам на горчивата истина от НSВС и от RWE. След малко ще Ви покажа. Ето Ви доклада на НSBC.

Можем да поговорим и за финансирането на този проект. Наистина, изключително интересно. Като разгледах стенограмите, специално Ви цитирам стенограмата от 3 октомври 2012 г., когато господин Станишев излиза на тази трибуна и като един от инициаторите в Инициативния комитет за референдума за „Белене”, казва следното: „Защото и досега 1 лев бюджетни пари не е платен за този проект, защото той е замислен като проектно финансиране на Националната електрическа компания”. „Нито 1 лев не е бил платен за проекта „Белене” от държавния бюджет” – именно с такива тези всички колеги, които са били в инициативния комитет, са лъгали всичките 770 хиляди души, които са се подписали под подписката под подписката за свикване на Националния референдум. Казвали са: „Да, добрите намерения са 4 милиарда евро, ще бъде евтин тока”, а не са им казали каква е горчивата истина. В момента – на заседанието от 29 ноември 2012 г. на Временната комисия, господин Петър Димитров казва следното: „От републиканския бюджет са отпуснати 300 милиона лева за поръчване на оборудване с дълъг срок на изготвяне и за поемане на текущите разходи по Проекта „Белене”.”

и да каже: „Извинявайте, ние Ви излъгахме”, защото, когато тази Временна комисия работеше, отворихме документите и наистина установихме, че основните разходи по проекта „Белене” са от държавния бюджет и от кредита. Но това е спестено, когато са събирани тези прословути подписи. Затова господин Станишев следва да излезе и от трибуната на Народното събрание да се извини на всички излъгани. Нека да поговорим малко за финансирането на проекта „Белене”, как може да се направи и какво се случва. Когато на последното заседание на Временната комисия разгледахме

кредит – 250 млн. евро, платени лихви и лихвени слапове до 76 милиона; платени агентски и други такси – 80,556 милиона евро. Това е за пет години при размер на финансирането – 250 млн. евро. Това е оскъпяване от 32,22%! Само факти, обстоятелства, цифри! И нека, който иска – да излезе и да ги оспори! Документите са в комисията на следващото заседание, смятаме. И се питаме в случая – не достигат 10 милиарда, защото близо 1 милиард сме изхарчили. въпросът е: колко ще струва 10 милиарда финансиране по схемата, уважаеми дами и господа, която е подписана от тройната коалиция при взимането на този кредит? Договорът функционира. Ние продължаваме да плащаме и в момента. И наистина.

Над 3 млрд. евро ще трябва да платим само лихви, такси и комисионни. Три милиарда евро, уважаеми дами и господа, за пет години! Това са 3 милиарда лихвени плащания, 165 милиона агентски такси или общо разходи, които трябва да платим ние и да оскъпим проекта, за 5 години – 3,222 милиарда евро. Над 500 600 млн. евро годишно! Това са само лихви, такси и комисионни. (Реплики от КБ.) Ето това е факт! Това е работещо. Това в момента е подписано от тройната коалиция и защо ли с тази банка – може всеки да си отговори по друг начин. Това са фактите и обстоятелствата. (Реплики.) Колеги, нека да поговорим какво се е случило по договарянето. Наистина, в конкретния случай има няколко основни теми, които трябва да обсъдим. Това е – 109 млн. евро се подписва извън поетия ангажимент от държавата за 4 млрд. евро. Това е за разчистването на една площадка – 109 млн. евро. Без търг, без процедура, без нищо! А защо ли? Казаха: за да се спазват срокове и така нататък. Тук не говорим за градеж. Тук говорим за разрушаване. И наистина това е направено от български фирми български фирми, но ако бяхме направили един търг и процедура, цената можеше да бъде много, много по-ниска. Това обаче не е направено и никой не можа да каже каква е реалната цена на платените разходи. Следващата основна тема е подписаното допълнително споразумение, Рамковото споразумение за продажбата на Рамковото споразумение за продажбата на оборудването. Вижте, това оборудване трябва да се знае, че е било готово на площадката, не е употребявано. Питаме каква е нейната реална стойност. Няма такава лицензирана оценка. Компетентен орган е бил архитект-инженерът, който е имал договор с НЕК да го консултира и да го съветва. Той си дава своето мнение, документално е отразено в комисията, че това оборудване би трябвало да бъде продадено и е в интерес на България да бъде продадено за 295 млн. евро. Уважаеми колеги, за 295 млн. евро не е продадено това оборудване. За оборудването е сключен договор за 205 млн. евро, без да има каквито и да било други доказателства, че са водени преговори в интерес на държавата. Но кое е най-интересното? Всички тези колеги, които в момента казват, че защитават българската ядрена енергетика, по техните действия това не си личи. Защо не си личи? Защото, когато става въпрос, че имаме оборудване за продажба,

„Козлодуй”, българската ядрена електроцентрала има нужда от това оборудване, от основни възли и компоненти”. Считате ли, колеги, че на АЕЦ „Козлодуй” е дадено нещо? АЕЦ „Козлодуй” трябва да си подновява живота на V и VІ блок, която трябва да си подменя парогенератори, която трябва да си подменя клапани – ниско налягане, и така нататък. Не! Отговорът, който получихме по време на комисията, е: „Не, ние няма да дадем на „Козлодуй”, защото вече бяхме се договорили с „Атомстройекспорт”. Как бяхте се договорили, като няма нищо черно на бяло? Няма нито един подписан договор, няма определена цена. И ако наистина бяхте такива радетели за българската ядрена енергетика, щяхте да дадете това оборудване на „Козлодуй”. В момента АЕЦ „Козлодуй” ще трябва да участва в международни търгове за доставчици, за да им се доставя същото това оборудване. Къде е истината? Вие подкрепяте ли „Козлодуй”, или с Проекта „Белене” зачерквате „Козлодуй”? Явно това се е случило. Това е факт и документите в тази комисия, и отразените в доклада факти и обстоятелства, го доказват. Бих искал да кажа още нещо, свързано е с кредита, по който е финансиран проектът. Пак с добри намерения е започната процедурата, сключен е договор с лихва, която е с надбавка 0,425% – това Националната електрическа компания ползва като финансиране. Обаче, както се уверихме всички, добрите намерения много скоро преминават в някаква уродлива истина. Няма и година време, след като е сключен този договор за кредитиране, лихвената надбавка и лихвата, която Националната електрическа компания ще плаща на банката, която я е финансирала, или синдиката от банки, се променя. Можете ли да познаете как се променя и с колко се променя от 0,4 надбавката? След една година време на този кредит лихвената надбавка се увеличава 10 пъти. пъти! Това е от 0,425% на плюс 450, тоест 4,5%. Това е действителността в момента, така че всички, които говорят, че само можем да смятаме наум колко би струвала ядрената електроцентрала, защото явно нито HSBC може да смята наум, нито RWE може да смята наум, а пък смятайки с екипи, смятайки с консултанти и на база документи, те стигат до много близки цифри. Тези близки цифри, както видяхме, са 10 милиарда и половина. Това, което трябва да се знае за RWE

няма подписан окончателен договор, трябва да има съвместно развитие по въпроса, защото RWE е един частник или един концерн, който гледа единствено и само своите интереси и ако той няма икономически интерес от проекта, няма да влезе в него, както се и случва. Няма окончателен договор, прави си своите прогнози, които явно не са наум. Обаче имайте предвид, че всяка грешка, когато се правят сметки наум, от 4 до 5,1 или 6,3, или там колкото е написано в тавана, това означава разлика милиарди евро. И RWE си прави сметката, че този проект струва 10 милиарда и половина, договорени са условия и споразумения с „Атомстройекспорт”, в които не са защитени интересите на инвеститорите – на България и потенциално на RWE, защото няма гаранции от изпълнителя за изпълнение. Има платени аванси. RWE категорично възразява за плащанията по Допълнение № 5, което е най-заробващото за страната, но въпреки това всичко това се случва и на 13 юли – ден преди Четиридесет и първото Народно събрание да бъде конституирано, преди да има управление на ГЕРБ, RWE заявява своите окончателни намерения. Окончателните намерения, че при централа над 10 милиарда, недоказано финансиране от 5,4 на НЕК,

от множество добри намерения да отиде към финансовата и националната катастрофа, която беше подготвена от добрите намерения на тройната коалиция. Уважаеми колеги, дами и господа, това, което изнасяме днес – и министерството, и Министерският съвет, и Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства по АЕЦ „Белене”, е горчивата истина. Когато Ви доказваме, че колегите Ви лъжат – и то най-безобразно и нагло, с техни цитати, със сметки от най-уважаваните експерти в Европа и света, Вие преценете на кой да вярвате – горчивата истина по предходните проекти и изпълненията на тройната коалиция и това, което ние Ви Призоваваме Ви на 27-ми наистина да кажете „не” на националната катастрофа, не на проекта „Белене”. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Червенкондев, понеже не бяхте достатъчно ясен, може ли да ни кажете има ли български политик, който е член на ръководството на банката „Париба” (смях и ръкопляскания от ГЕРБ) към момента на отпускането на кредита? Банката, която Вие казахте, се облагодетелства с огромна надбавка в момента към кредита. Как му е името, господин Червенкондев, на този политик и каква му е позицията за гласуване на референдума? Благодаря. Няма. За дуплика – господин Червенкондев, желаете ли?

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър Добрев, уважаеми народни представители и мнозинството от ГЕРБ! Ние разглеждаме междинен доклад на комисията в момент, в който Вие искате той да окаже пряко влияние върху предстоящия референдум. В предното изказване, което продължи 22 минути, аз броих до над 100 цифри, които бяха безразборно и размесено представени пред аудиторията.

„Представят инвестиционните планове на руската „Росатом” за АЕЦ „Белене”. След визитата на Путин в България стана ясно, че двете страни имат разногласия за това каква да бъде крайната цена за „Белене”. Според сметките на Русия, централата ще трябва да струва общо около 6,3 млрд. евро, като пред руски медии Кириленко е обявил, че Русия няма да отстъпи нито стотинка от тази сума. Българският енергиен министър – не този, който напусна, когато излязох на трибуната (шум и реплики), Трайчо Трайков изчисли, че централата не би трябвало да струва повече от 5 млрд. евро.” Това е 2010 г. по времето на управлението на ГЕРБ, когато все още считахте, че „Белене” е национален проект.

искам да попитам: от тези 5 млрд. евро, разликата до 10 млрд. евро да не би да са комисионни, които искате за изграждането на „Белене”, и затова да не искате да го строите, защото никой не иска да ги даде?! Това са думите на Вашия енергиен министър 2010 г. – че проектът не трябва да струва повече от 5 млрд. евро. Това са две цифри, а не повече от 100, които бяха изброени в предното изказване. А сега искам да задам един въпрос на енергийния министър...

касае пряко референдума, който има отношение към националната сигурност и националната енергийна независимост на България. Уважаеми господа управляващи и Вашите поддръжници на тези, които не искат да се строи, да се развива ядрената енергетика в България, кажете какъв е сценарият за България? Какъв план, какъв проект се разработва? Ако Вие наистина имате проект България да остане 1-2 млн. души, естествено, че на нас не ни е нужна ядрена енергетика. Ще ни бъдат достатъчни само американските ТЕЦ „Марица изток 1 и 3” и ще вземаме естествено ток от американските „Марица изток 1 и 3”. Кажете, проектът, който прилагате в изпълнение срещу българския народ, срещу българските национални интереси дали включва това? Колко милиона включва да останат българите, за да не е нужна наистина ядрена енергетика на България? Реплика? Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Терзийски, Вие сте член на Комисията по образование. Когато бившият министър казва, че централата не трябва да струва повече

жалко, че господин Местан го няма тук, за да Ви обясни значението на изречението „че не трябва да струва повече от 5 милиарда”. Благодаря. Втора реплика? Няма. Дуплика – господин Терзийски. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Къде е Ямбол – къде е Стамбул? Къде е Комисията по образование – къде е ядрената енергетика на България? Къде е националната енергийна независимост – къде са националните интереси на България? Много ясно и точно Ви прочетох становището и позицията на министър Трайчо Трайков. Той казва: „Централата не трябва да струва повече от 5 милиарда” и договаря с „Росатом”, които искат 6,3 милиарда – 5 млрд. евро. Това е. И той е познал! Познал е, защото наистина това е цената на централата. Вие в момента спекулирате с цената, спекулирате с безопасността, с енергийната ефективност, спекулирате с нуждата или ненуждата от ток точно защото изпълнявате този проект. Чий проект изпълнявате Вие? Отговорете на този въпрос. Проект, който е срещу националните интереси на България. Ето защо наистина защитата на референдума с „да” е защита на националната сигурност и на националните интереси на България, защитата на всеки български гражданин.

комисията, която разглежда всички факти, свързани с Проекта „АЕЦ „Белене”. Тя и така е озаглавена – комисия, която да разгледа всички факти.

Явно е, очевидно е, тъй като има референдум, трябва да се повлияе върху хората и ако може да им се повлия негативно или объркващо. Най-малкото объркващо, защото всички тези таблици и данни, които господин Червенкондев показва, настина са хаос от числа,

Аз съм с две ръце „за”. Който е извършил злоупотреби – фирма, или свързани лица, или каквито и да са те, да отидат на прокуратурата и да си понесат санкциите. Това не означава, че трябва да спрем проекта „Белене”. По същата логика трябва да спрем да строим пътища – Вашата гордост, защото там също има нарушения. Колкото и да Ви е жалко, но има нарушения и с тези нарушения се занимава ОЛАФ. Само преди няколко месеца, през октомври, Международната агенция ОЛАФ, знаете я – тази, която разследва злоупотреби с евросредства, започна разследване срещу българското правителство за злоупотреби с еврофондове на стойност 24 млн. евро за пътя Мездра – Своге. Представяте ли си? Не за магистрала, не за някакъв голям обект, който е непрекъснато на вниманието на медиите, а за път Мездра – Своге, което е все пак доста по-второстепенен път от централните. Злоупотреби разследва ОЛАФ. Представяме си тогава какви могат да бъдат злоупотребите за магистрала „Тракия”, околовръстното, другите магистрали, които се чертаят като светло бъдеще – огромни злоупотреби. Кой знае защо една-единствена фирма Тоест имаме подобни подобни явления както с АЕЦ „Белене”. Това означава липса на контрол от държавата, нищо друго не означава. Трябва ли да спрем сега пътят Мездра – Своге, защото там някой е злоупотребил? Не. Какво се прави в правовите, цивилизованите държави от Европейския съюз, които Вие сочите за пример? Започва се разследване, осъждат се виновните, връщат се парите чрез процедурите на съдебната система и строежът продължава. Иначе трябва да спрем абсолютно всичко да строим, да ремонтираме. Защото пък какви злоупотреби стават с ремонтите на сгради, училища, болници, които в момента вървят и на които се режат лентички, може цяла Бяла книга да се напише. Това обаче е предмет на прокуратурата. Ние като политици и народни представители разглеждаме трябва ли България да има ядрена централа, или не?

които имат зад гърба си доста тъмно политическо минало и които са виновници за разсипването на много неща в България, включително и на ядрената енергетика. Те по някакъв начин, чрез контактите с външни фактори и най-вече от посока американското и турското посолства повлияха на днешното ръководство на ГЕРБ да промени своето мнение – това всички го знаем, няма да го повтарям – от радетели за нова ядрена централа, и то точно „Белене”, да станат противници. Това означава, че в България нещата продължават да се диктуват отвън. от своето създаване е категорично против това. Ние точно за това се борим – България да има повече суверенитет в своите решения. Вярно е, че влизайки в Европейския съюз, ние се разделихме с голяма част от суверенитета си. Но дори в Европейския съюз, който вече някои западни, не тукашни, западни коментатори сравняват със Съветския съюз, дори вътре в този съюз ние имаме възможност за развитие и за по-голям просперитет извън това, което ни се диктува от Брюксел, само че не го използваме. Това е моят призив, това е призивът на „Атака” – да се използват възможностите, които България има, за самостоятелност. А не да се включваме като пионки в голяма геополитическа игра. Американците нямали интерес тук да има руски реактори, въпреки че тези реактори са най-високо технологичните в момента в света. Това го признават и от „Уестингхаус” впрочем. Американците нямали интерес?! Каква му е Хекуба, както се казва в Хамлет? Какви са ми американците, за да слушам техния интерес? Те какво направиха за България през всичките тези 23 години на прехода? Едно голямо нищо! Само ни натикват в някакви схеми, използват ни и ни обират. Преди малко се каза, че ТЕЦ „Марица изток 1 и 3” са американски с гарантирана огромна печалба, много по-скъп ток. Държавата се задължава 35 години да купува

преди десетина години. Дайте да говорим за тази сделка, господин Червенкондев! Дайте да видим какви са злоупотребите там и срещу какви комисионни е позволено една американска фирма да си осигури 35 години гарантирана печалба! Ако това е пазарна икономика, аз съм аятолах просто. Това не е пазарна икономика! Това е осигуряване на огромна гарантирана печалба за 35 години - нещо, за което мечтае всеки, ако му се даде. А то му се дава. Оказа се, че България е дашна и може да си дава ресурсите, може да си дава златото за жълти стотинки. Прекратете я тази сделка, бе, да останете в историята. Още малко Ви остана, няколко месеца, господа от ГЕРБ. Прекратете я с „Дънди прешъс метълс” и не знам си какво, махнете тези колонизатори! Дайте да върнем златото на България – имаме за 700 милиарда. Тогава ще видите как ще има пари за пет ядрени централи, ще има за социални, за здравеопазване, Просто върнете ресурсите на България в български ръце! Това е призивът на „Атака”, ние друго не искаме и за това се борим. В случая смесвате темите и казвате: „Щом е имало злоупотреби, този проект трябва да го зачеркнем!” Така с мръсната вода изхвърляте бебето, а не трябва. Затова, моят съвет е, госпожо председател, тъй като този Междинен доклад има очевидно съвсем пропагандни функции – да повлияе на хората направете, господин Червенкондев, цялостен доклад, завършен, краен, с всички факти. Тогава да се представи в пленарната зала и да го приемем. Няма нужда да приемаме междинен доклад и да мътим главите на хората с данни и факти, които са спорни, най-малкото – спорни. Затова предлагам да изтеглите доклада това е към вносителите. Това разглеждане да се остави за тогава, когато завършите цялостния доклад, да може да се представите достойно като комисия. Иначе така влизате в в една пропагандна игра и не Ви прави чест. Вие сте млади политици, господин Червенкондев, за Вас и колегите Ви казвам, ще се развивате, министърът също е млад, вероятно ще иска да има политическа кариера. Ако Вие изградите върху конюнктурни, сега, в момента, да направим тази пропаганда, пък после ще видим, просто си подбивате политическото бъдеще. Дръжте се като държавници отговорно, стратегически и хората ще Ви оценят. Това е моят доброжелателен призив към Вас с идеята да изтеглите този доклад, да прекратим това разискване тук, от което няма смисъл, защото имаме междинни данни, и да се отдадем на по-важни неща – например да работим за доходите на българите. Според мен, това е най-важното нещо в момента. Останалото са политически игри. Благодаря Ви за вниманието.

Там няма да бъде спестено абсолютно нищо. Ще разгледаме и действията, които са извършвали НЕК по проекта „АЕЦ „Белене” и след 2009 г., така че нищо няма да бъде спестено. Ако бъдат установени констатации, които трябва да бъдат вкарани в прокуратурата, ние ще изпратим и доклада. Всички знаете, нашите заседания са публични. Прокуратурата може и да се самосезира, а докладите на Агенцията за държавна финансова инспекция – част от тях, са по поръчение и на прокуратурата. Има образувани досъдебни производства. Що се отнася до междинния доклад, той не е с междинни стойности, той е етап на работа. Всичко това, което е вкарано в доклада, като стойности, като констатации, просто е етап от работата на комисията. Не бих казал, че е пропаганда. Ние искаме да информираме. Пропагандата може и да заблуждава. Всичко това, което се показва, е истина. Това мога да го докажа във всеки един момент с конкретен документ, на конкретна страница, с конкретна цифра. Що се отнася за това, че защитаваме националните интереси и българската ядрена енергетика, аз Ви казах, че начинът, по който е продадено оборудването, е било в ущърб на националните интереси и АЕЦ „Козлодуй”. Това е писмото, с което „Козлодуй” иска част от това оборудване и е отказано в полза на Руската калининска централа. Тоест това оборудване, което можеше да бъде в „Козлодуй”, сега е в Русия и работи, но не и в България.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, искам да върна дебата в сферата, в която е понятен на хората, и да обясня защо са тези разправии относно размера на инвестицията, защо толкова упорито, от една страна, защитниците на тезата „за” изграждането на „Белене” твърдят, че централата струва 4 милиарда, 5 милиарда, 6 милиарда евро, а от друга фактически цената, която отговорният консултант и фирмата, която е трябвало да влезе като част от проектната кампания, я оценява на над 10 милиарда и половина. Защо е така? Защо се стига до тази брутална разлика в представите? Предлагам хората, които слушат дебата, да преценят следното: когато RWE трябва да определи колко е 51%, за да участва като част от проектната компания,

Когато господата тук отляво съчиняват някакви числа, те не участват с нито една стотинка. Те си измислят тези неща. Те могат да измислят всякакво число. Въпросът е: защо измислят? Аз това искам да обясня на хората. Защо измислят това число? Вижте защо! Защото, ако е 10 милиарда и половина и се връща в период от 11 години, годишно само главница трябва да се погасява от близо 1 милиард евро. Колко е печалбата на АЕЦ „Козлодуй”, който е с 2000 мегавата?

Не може да има друга сметка. Разбира се, има още един източник на средства за погасяване на заема. Аз искам да съм прецизен. Това са амортизационните отчисления в АЕЦ „Козлодуй”, което можем да вземем като пример. Да, но те са около 75-80 милиона евро. И те са толкова. Тоест, ако амортизационните отчисления ще погасяват главницата на дълга, те трябва да погасяват сто години. Ето я сметката, която показва, и с което аз се опитах да предизвикам на дебат БСП и нейния лидер – сметката е, че трябва да се завиши драматично цената на електроенергията, за да може този проект да е мислим. този проект да е мислим. Това трябва да кажем на хората, когато избират утре, срещу всички тези опити тук в момента да се подправи истината и да се творят колкото се може повече объркващи числа за пред хората. Те трябва да разбират следното: една електроцентрала с 2000 мегавата в моментните цени не може да погасява такъв кредит. Не може! Очевидно не може. Просто не е по силите на такава централа да го направи, освен ако драматично не вдигне цената на тока. Защо не може да се вдигне драматично цената на тока? Защото на външния пазар цената, по която АЕЦ „Козлодуй” продава в момента, е по-ниска, отколкото цената на вътрешния пазар. За да излезе и да продаде определени количества ток, тя трябва да отиде на ниска конкурентна цена – под цената, на която продава на вътрешния пазар.

Това е цената, която може да се реализира на външния пазар. Тоест няма пазар, за да се продава навън електроенергия на стойност три пъти по-високо от тези пет Няма такъв! Никой не би купил, ако му предлагате на 15 стотинки. Това е тъжната истина за на този проект да издържи, да бъде доказан като реализируем и възвръщаем проект! Това, за съжаление, е сметка, която прави всяко правителство досега. Всеки се препъва с този въпрос. Не може да намери отговорите – спира проекта, или честно, или прехвърляйки го като горещ картоф в ръцете на другите. Само мимоходом ще засегна темата за голямата корупция. Много съжалявам, господин Червенкондев, че не отговорихте на моя въпрос. Не знаете кой е българският политик, член на Съвета на директорите на Париба, която банка е отпуснала 250 млн. евро, за да покрие 500 милиона, 522 млн. евро

всички консултанти, дето са се накичили по елхата, дето са взимали тези пари, нека си продължават тези неща! Призовавам всички да гласуват с „не” в неделя, защото всяко друго гласуване е в полза на злоупотребите – и „да”, и „въздържал се”, както

госпожо председател, не съм съгласен с недомлъвките на господин Костов. (Смях.) Тази недомлъвка, която става на млъвка в залата, трябва да бъде изговорена изцяло. Госпожа Меглена Кунева е член на Съвета на директорите с право на глас и акционер в БНП „Париба”. Част от постъпленията и печалбите на БНП „Париба” са разпределят и в нейния джоб. Ето това е допълнителното обяснение. Госпожо председател, дами и господа народни представители! Иван Костов да говори за цена на тока означава, все едно сериен убиец да изнася лекция на тема „Човешкият живот като най-висша ценност”. (Смях.) За мен така звучи. Човекът, който осигури най-високата цена

АЕЦ „Козлодуй” го продава за 4-5 стотинки. Ето това е далаверата, която Вие направихте, заради която сега точно браните като Александър Матросов този интерес на фирмата AES и всъщност затова сте против нова ядрена централа, защото това ще бъде конкуренция на фирмата, която Вие вкарахте в България по един просто престъпен начин и която ограбва българската държава. Тази фирма трябва да се изгони от България така, както трябва да се изгонят ЕРП-тата, които са причинител за високата цена на тока за потребителите в момента, защото дори „Козлодуй” да го произвежда за 1 стотинка, те го препродават

Трета реплика – господин Терзийски.

моето излизане е свързано с това да цитирам Вашия министър Добрев. Цитатът е от 9.07.2012 г.: „В отговор на това изказване министър Добрев припомни, че дългосрочните договори за изкупуване на електроенергията от десет централи са подписани на 13 юни 2001 г., сряда – четири дни преди парламентарните избори, на церемония в Министерския съвет в присъствието на премиера по онова време Иван Костов. В тях има финансова методика, по която се изчислява цената на тока – обясни министърът. Към двата договора има финансови модели за това как се изчислява цената на електроенергията. Договорите са за 15 години и влизат в сила в момента, в който централите заработят. „Марица изток-1” заработи на пълна мощност на 30 декември 2011 г. От началото на тази година броим 15 години. До 2027 г.

Не знам какво е говорил министърът, но има писмен отговор на въпроси, в който е казано, че договорите за изкупуване на електроенергията от Мариците са сключени през 2002-а и 2004 г. по предложение на ДКЕВР. ДКЕВР. Това писмено е удостоверено и няма как всичко това нещо да се отнася до моето поведение и най-малко да се твърди, че имам някакви интереси. Който е подписал договорите, който ги е мотивирал, да дойде и да отговори. Когато се прави инвестиционно намерение, винаги се създава и финансов модел, с който се гарантира, че интересите на инвеститора ще бъдат по някакъв начин отразени и защитени в условия на инфлация и така нататък. Това е световна практика, няма друга практика в света. Тоест няма никакви конкретни цени, няма никакви конкретни споразумения, просто спрете да лъжете от трибуната. Говорим за отговорности, които трябва да се поемат от хората, които реално са взели решенията. Връщам се обаче на другата част от въпроса, защото това не е част от дебата за това как да се гласува „за” или „против” АЕЦ „Белене”. Това е същият опит да бъде преместен дебатът върху друга тема, която някой иска да си измисли, за да облекчи атаката. Вие имате поставени прости въпроси. На тези прости въпроси нямате нито един смислен отговор. Нито един! Това го подчертавам дълбоко – няма смислен отговор на въпросите, които са поставени и заради това отговаряте като Никита Сергеевич Хрушчов: „А вие защо биете негрите?” То не че американското правителство някога е биело негри, ама такъв му е бил отговорът. Спрете с този идиотски начин на водене на дебат. Благодаря за вниманието. Други желаещи за изказване? Господин Иван Иванов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Ще си позволя да започна с това, с което току-що завърши дебатът. Официалният отговор от министър Трайчо Трайков и аналогичен от министър Делян Добрев – без коментар ще съобщя това, което ми се отговаря, че цената на

на електроенергията от ТЕЦ „Марица Изток 1” е определена с Решение № L 190 от 4 юли 2005 г. – който желае, мога да му дам копие. Само ще отбележа,

Ако бяха реализирани три такива централи, това означава за 4 милиарда да бъдат реализирани 2000 мегавата, а не за цена над 10 милиарда, колкото се предлага в престъпния проект „Белене”. Минавам на въпроси, свързани с обсъжданата тема. На първо място, аз ще се спра само на лъжите, които бяха изречени тук от представителите на БСП. Говори се, че договор не е могъл да бъде подписан, поради това че не е имало съгласието, одобрението от Европейската комисия. Аз питам: след като не е имало съгласие и одобрение от Европейската комисия, кое дава право на Тройната коалиция да похарчи 532 млн. Евро, и то да извърши разплащателни сделки с тях? Това е записано не от някой друг, а от тогавашния директор на НЕК Любомир Велков, който в края на 2008 г. казва какво е платено до момента – 193 милиона по споразумението от месец ноември 2006 г., 109 милиона за разчистване на площадката, 230 милиона за поръчка, плащане на оборудване с дълъг цикъл на производство. Как, без да са имали одобрение и без да е подписан договор, са похарчени 500 млн. евро? Това е малко над 500 или 1 млрд. лв. на българските данъкоплатци. Второто, цената на проекта. коляно се изчислява колко трябвало да бъде ескалацията и колко ще бъде проектът тогава. Аз питам: има ли други писмени документи за цената на проекта освен цената на проекта, определени именно от „Ейч Ес Би Си”, за която вчера един представител на БСП каза, че е една от най-авторитетните банки в света (каза го в директно предаване) – 10 млрд. 353 милиона? И, второто, от RWE, който иска от българската страна 5,4 милиарда, което прави 10 млрд. 590 милиона за проекта. Нещо повече. Беше казано, че сметката е обща. Нищо подобно. Тук е разписано колко ще струва проектът за инженеринг, доставка и строителство – 6 млрд. 131 млн., колко ще бъдат лихвите, колко ще бъдат таксите, колко ще бъде инфраструктурата. Всичко е подредено (показва). Нека да Ви покажа друг документ от страна на БСП, където всичко това е разписано, освен техните голословни приказки. На трето място, говореше се, че ние сме били „тъмната страна на Европа” и ще имаме нужда от електроенергия (показва). Показвам Ви това, което заявява Митьо Христозов – шефът на Централното диспечерско управление. В началото на 2013 г. България има 1500 мегавата свободни електромощности за износ, но изнася само 700 мегавата, защото няма пазар за останалите 800 – не само задоволяваме вътрешното си потребление, но не можем да реализираме и необходимия износ. И понеже не можем да го реализираме (показва) – до минутата е посочено какви са генериращите мощности в България на 11 януари,

Оттук насетне България ще има достатъчно електроенергия за себе си и за износ в продължение на 20 години напред. Какво ми отговаря министър Добрев на мой въпрос? през 2020 г. ние ще имаме с 58,5% по-висок брутен вътрешен продукт, отколкото през 2005 г., ще намалее консумацията на електроенергия с 21% поради увеличаване на енергоспестяването и на енергийната ефективност. В ключовите производства на българската икономика енергията, която се влага, е намаляла с 2-3% – производството на стъкло, на цимент, на керамика, на алуминий, на олово, на цинк, на всичко, защото бяха заменени енергоемките руски и съветски технологии, които гълтаха като ламя електроенергия, с енергоспестяващи технологии. Продължавам със следващата тема. Колко ще бъде цената на електроенергията? Днес отново чета във вестника изнесено заглавие – един представител на БСП и колега в парламента написал, че ще струва 6 стотинки. Това е абсолютна наглост. Една лъжа повторена повече от три пъти означава, че това вече не е лъжа, а е наглост. Защото за цената на електроенергията, отново ще се позова на тази, както беше казано от БСП, най-авторитетна банка „Ейч

който е мостов кредит за „Белене”, показва, че един път са похарчени 30 млн. лв., за да се плати по проекта „Цанков камък” и след това още веднъж 10 милиона, пак за „Цанков камък”. Затова питам: това не е ли грубо нарушение на Закона за обществените поръчки, заем за „Белене” да се използва за този престъпен проект „Цанков камък”? Не че „Белене” е по-малко престъпен. Последното, което искам да кажа. Стефан Воденичаров, който е председател на Инициативния комитет, или беше такъв, защото разбирам, че се е оттеглил, след като слуша тези лъжи... През 2008 г. по повод на това, че добре е продадено оборудването, казва: „Научавам, че са продадени четири парогенератора от площадката ”Белене”. Възмущавам се, защото тези съоръжения през 1992 г. бяха купени за 160 млн. долара

гласувайте с „не” за този престъпен проект, който ще налее пари само в джобовете на енергийните олигарси. Гласувайте за бъдещето на България!

Благодаря Ви, госпожо председател.

Оставихте господин Червенкондев да се изчервява постоянно тук, отричайки всички онези неща, които той досега защитаваше в правилна посока.

от Движението за права и свободи по време на комисията бяхме „против” междинния доклад точно поради тази причина, защото останаха още три дни до референдума и не се знае Вашият министър-председател, въпреки този междинен доклад и въпреки Вашите призиви да се гласува, какво решение ще вземе в събота сутринта. Накратко. Защо сме против временния доклад, за да се върнем на темата? Защото от тази трибуна днес това, което използвате, за да агитирате и за да обърквате обществеността на 27-ми какво трябва да направят, целта на междинния доклад поначало не беше това. Когато ни се представяше идеята да има междинен доклад, Движението за права и свободи отбелязахме, че Вие искате този доклад да го ползвате за агитация, манипулация за референдума и то днес вече е факт, и то, разбира се, от всички политически сили. сили. Аз искам да кажа, че поначало комисията, която оформихме, беше зачената порочно и затова днес нямаме правилен документ. Защо още, когато се изграждаше комисията, ние бяхме против тази комисия? Поради простата причина, че още тогава очаквахме, че изградената комисия, с малкото участие на опозицията, няма да постигне крайната си цел да разясним на обществеността по какъв начин и как е изграден проектът и какви действия са направени по този проект, защото обществото иска наистина да знае всичко онова, което се случва с „Белене”, за да може да вземе решението, за което днес апелираме от тази трибуна. Бяхме против и междинната комисия, защото бяха представени едни документи, колеги, изхождайки от това, че всяка временна или постоянна парламентарна комисия може да прави определени разследвания само в законосъобразността на издадения документ, така наречения „доклад” или всички онези документи, които се представят за разглеждане в комисията. Имаме зададен въпрос към госпожа Петкова: „Законосъобразни ли са онези средства, които са отпуснати от държавата – 400 милиона за разходването?” Тя каза: „Да, законосъобразни са, но не са постигнали целта.” Уважаеми колеги, тази комисия не е разследваща комисия, не е последната инстанция от гледна точка на онези инстанции, които трябва да се занимават с всичко това, с което се занимава парламентарната комисия. Затова, колеги, порочността и онези изрази, които се ползват от тази трибуна днес, простено е на някои депутати от ГЕРБ да ползват изрази като „лъжа”, но не е простено на онези колеги, които виждам тук над 20 години, от тази трибуна да изразяват крайни мнения, взимайки се на много сериозно, и по този начин да манипулират обществеността. Лъжата е насоката за манипулация. Ако Вие не ни давате да изразяваме и другото мнение, различното становище, за какво се събираме тогава тук, колеги?! Този доклад, който Вие днес ни представихте тук, наистина ще изиграе ролята си да манипулирате и да обърквате обществеността да не може да вземе правилно решение при първия демократичен референдум, който се опитвате да организирате на 27-ми, защото, ако имахме ръководители, които могат да вземат решения, този референдум изобщо не трябваше да бъде осъществен.

за което искрено съжалявам. Ако Вие смятате, че с тези хартишки тук по някакъв начин влияете на обществеността, жестоко се лъжете. Затова, колеги, цената на електроенергията в България няма да остане такава, каквато е, но заплатите, че са ниски, има определени виновни за това нещо. Смятам, да обърнете повече внимание на управлението на държавата да вдигне стандарта на хората, вместо да се занимавате с онези проекти, които са работа на експерти. Благодаря Ви. Реплики? Няма. Други желаещи за изказвания? Няма. В такъв случай преминаване към гласуване на Проекта за решение, който ще прочета: „РЕШЕНИЕ за приемане на междинен доклад на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март 2012 г. за периода на дейност на комисията до 15 януари 2013 г.

Приема междинен доклад за дейността на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март 2012 г. до 15 януари 2013 г.” Режим на гласуване.

„Приема междинен доклад за дейността на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта – от 2002 г. до края на месец март 2012 г. до 15 януари”.

Приемането на решението за прекратяване на договора е абсолютно противоконституционно. Защото, ако беше спазена процедурата на една парламентарна република, министър-председателят трябваше да дойде тук и от тази трибуна да обясни и да поиска наистина съгласието на парламента. И тогава да се развият всичките тези аргументи „за” и „против” по един достатъчно аргументиран, парламентарно съобразен, начин и тогава да се вземе решение.

три години развитие на проекта, да го анулирате и да дойдете тук в парламента, парламентът да удари един печат върху взето решение. Ето защо в неделя гражданите трябва да гласуват с „да”, за да отхвърлят този начин на управление на обществото. Втори отрицателен вот – господин Анастасов. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! с категоричното „не”, защото този доклад беше направен единствено и само с цел да прави определена пропаганда как не трябва да се гласува в неделя и да се гласува отрицателно. Защо ще гласувате отрицателно? Предизвиквате хората да гласуват срещу единствения индустриален обект след 1989 г. Нима нашата икономика няма необходимост от един стожер, около който да се развива цялата икономика?

я превърнахме в една държава на слугинаж, на хора, които изгонихме. Защото изгонихме хората от България! Затова неслучайно българските социалдемократи

Това е необходимо на България – да имат хората работа, да имаме богати работници, а затова има нужда от богати инвестиции. А не да бъдем най-бедната държава на Европейския съюз. Уважаема госпожо председател!

да защити интереса на тези, които са ни избрали. Това е единственият проект, който е български, който е държавен и който е национален. Ние с всичките си действия, включително и с този изключително неприемлив доклад, защитаваме частните инвестиции в тецовете ни, защитаваме частните инвестиции в соларните и вятърните паркове, които не са български, които не са национални, които не са държавни, но ние ще изплащаме. Именно поради тази абдикация на Народното събрание аз гласувах „против”. „против”. Днес вкупом станахме излишни на тези, които са ни изпратили тук. Защото не защитихме техния интерес, затворихме си очите – някои по меркантилни причини, очевидно високоплатени, а други – поради неизяснена позиция, месеци наред, която се лъкатуши. В крайна сметка не трябва да забравяме, че ние сме тук, заради едно-единствено нещо – да направим живота на българите по-поносим, по-приемлив и те да не посягат на живота си, заради това че не могат да си платят сметките. Благодаря Ви.

вземането на едно такова решение – ВМЗ да бъде изключен от списъка за приемане на стратегия при приватизация. Така че, моля Ви, Вие да изпълните ангажимента си и министърът да изпълни задълженията си, когато парламентът желае да бъде на разположение на пленарната зала. Уведомявам министър Добрев за Вашата процедура. За доклад – господин Димитров. Уважаема госпожо председател, дами и господа! Първо, процедура за допускане до пленарната зала на Валентин Груев – директор на дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие” към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Лъчезар Борисов – началник на отдел в дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие” към същото министерство, и Емил Караниколов – изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. ПРЕДСЕДАТЕЛ

за приватизация и следприватизационен контрол, № 202-01-83, от 12 декември 2012 г., внесен от Министерския съвет, и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 354-01-5 от 15 януари 2013 г., внесен от Диан Червенкондев и група народни представители На свое редовно заседание, проведено на 16 януари 2013 г., Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризъм разгледа Законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Министерския съвет, и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Диан Червенкондев и група народни представители. На заседанието присъстваха Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката и туризма, и Емил Караниколов – изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Законопроектът за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Министерския съвет, беше представен от министър Добрев. Със законопроекта се предлага изменение в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, което предвижда изключване на търговските дружества АД от списъка на дружествата по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от закона. Констатира се трайна негативна тенденция на драстично намаляване приходите на Национална агенция „Музика” ЕООД, като дружеството реализира приходи само от наем. С представената през юни 2011 г. оздравителна програма от дружеството, която по своя характер съдържа анализ на състоянието и очакваните резултати, не се предлагат конкретни мерки за увеличаване на приходите за погасяване на натрупани задължения и събиране на вземанията. Балансовата стойност Национална агенция „Музика” ЕООД е 207 хил. лв., от които 110 хил. лв. – земя и сграда, собственост на дружеството. Предвид установената безперспективност на осъществяваната от дружеството дейност се намира за целесъобразно изключването му от забранителния списък с оглед започване на процедура по приватизация. Акционерното участие на държавата в „Международен панаир – Пловдив” АД е под 50 на сто и в момента е в размер на 27 млн. млн. 921 хил. 785 акции или 49,63% от капитала. Поради това държавата не може да участва пълноценно в управлението на дружеството и през последните години не получава дивидент. С отпадането на дружеството от списъка по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол се създава възможност Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да предложи за продажба акциите, които държавата притежава, на такъв сегмент от регулативния пазар на финансови инструменти на „Българска фондова борса – София” АД, че „Международен панаир – Пловдив” АД да стане публично дружество. Това обстоятелство би създало по-голяма прозрачност в управлението му и би подобрило контрола върху дейността му от страна на Комисията за финансов надзор. мотивите към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Диан Червенкондев и група народни представители, по отношение на „София Тех Парк” ЕАД,

на „Национална компания индустриални зони” ЕАД с цел поемането на упражняването правата на едноличен собственик на капитала в „София Тех Парк” ЕАД от държавата чрез министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013 г. и е подписан договор за финансиране на стойност 50 млн. евро. „София Тех Парк” Парк” ще предоставя първокласна инфраструктура, офис пространства и специализирани лаборатории на избрани и стартиращи, иновативни и утвърдени предприятия с добра репутация; услуги с добавена стойност, включително трансфер на технологии, бизнес умения, инкубиране и учредяване посредством отделяне на стартъп компании; достъп до местни и глобални бази данни и мрежи; обучения, семинари, демонстрации и организиране на събития, чийто фокус са иновативните технологии в целевите сфери.

Съобразно изискванията на Глава седма „а” от Закона за приватизация и следприватизационен контрол с Решение от 23.03.2011 г. Народното събрание приема Стратегия за приватизация на ВМЗ ЕАД, Сопот. В изпълнение на разпоредбите на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и на приетата стратегия Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обявява продажбата на 100% от капитала на ВМЗ ЕАД чрез публично оповестен конкурс на един етап. В хода на реализиране на приватизационната процедура са подадени оферти от трима кандидат-купувачи. При прегледа на подадените документи се установява, че двама от кандидатите не отговарят на условията на стратегията за раздържавяване на дружеството, поради което същите отпадат от по-нататъшно участие. До заключителния етап на процедурата е допуснат третият участник ЕМКО ЕООД, гр. София, който следва да представи обвързваща оферта и да внесе депозит в размер на 3 млн. евро или равностойността му в лева. До изтичане на крайния срок – 15,00 ч. на 14.01.2013 г., в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол от страна на кандидат-купувача е внесена оферта, но не и определеният депозит. Поради тази причина Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол прекратява процедурата за приватизация на ВМЗ ЕАД. Към настоящия момент финансово-икономическото състояние на дружеството е изключително тежко и може да се каже, че дружеството е декапитализирано. Зад задълженията, освен държавата и персонала на дружеството, седят и значителен брой търговски банки и контрагенти, част от които вече са предприели действия за обявяване на дружеството в несъстоятелност. Съществува реална опасност с прекратяването на приватизационната процедура да се отприщи вълна от такива искания. При тази ситуация и при обявяване на дружеството в несъстоятелност е твърде вероятно работниците и служителите изобщо да не получат възнагражденията си, а заводът да не запази своята цялост. единствената и бърза възможност е приватизация, но при по-облекчени условия от поставените в приетата вече стратегия, за която стана ясно, че не може да бъде изпълнена. В рамките на действащото законодателство стартирането на нова процедура следва да се предхожда от приемането на нова стратегия за приватизация на ВМЗ ЕАД, Сопот. Поради тази причина единственият възможен начин за ускоряване на процеса по раздържавяване е изваждането на дружеството от списъка по Приложение № 2 към чл. 35а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и незабавно стартиране на приватизационна процедура по общия ред, предвиден в закона. Новата процедура ще бъде от компетенциите на агенцията, чиито управляващи и контролни органи ще бъдат отговорни за критериите по приватизацията. Новите критерии към купувачите, съответно и следприватизационните ангажименти ще бъдат съгласувани с Надзорния съвет, в който участват представителите на парламентарно представените политически сили. В хода на дискусията народният представител Петър Димитров поиска оценка на мениджърския екип на ВМЗ – Сопот, и попита какви ще са действията от страна на Агенцията за приватизация, ако новият кандидат-купувач откаже да закупи дружеството без съкращения на персонала. отговор министър Добрев посочи, че за да се стигне до сегашното състояние на дружеството, вина имат и този, както и всички преди него мениджърски екипи, още повече че след 2007 г. финансовите показатели на ВМЗ – Сопот, рязко се влошават. Емил Караниколов от своя страна изрази увереност, че няма да се пристъпи към приватизация на всяка цена и че ако кандидатите за закупуването на дружеството не отговарят на внесените в Народното събрание от агенцията критерии, офертите им няма да бъдат разглеждани. В отговор на зададения от народния представител Ариф Агуш въпрос относно техническата обезпеченост на завода и неговата конкурентоспособност беше уточнено, че заводът не произвежда натовска продукция, бил изключително модерен през 90-те години, но напоследък не е инвестирано в модернизирането му. Председателят на комисията Мартин Димитров зададе въпрос има ли интерес от страна на голям стратегически инвеститор, който да развива ВМЗ – отговор Емил Караниколов посочи, че това трябва да бъде инвеститор, който добре да познава вътрешния пазар с оглед спецификата на произвежданата продукция. В тази връзка народният представител Корнелия Нинова изрази несъгласие с отговора на поставения въпрос, тъй като ВМЗ – Сопот, не продава на вътрешния пазар и няма сключени договори с Министерството на отбрана. След представяне и обсъждане на законопроектите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: - по Законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Министерския съвет: „за” – 14, без „против” и „въздържали се” – 3 народни представители; по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Диан Червенкондев и група народни представители: „за” – 12, без „против” и „въздържали се” – 5 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 202-01-83, от 12 внесен от Министерския съвет, и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 354-01-5 от 15 януари 2013 г., внесен от Диан Червенкондев и група народни представители.”

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за удължаване работата на днешния пленарен ден до гласуването на настоящите законопроекти.

Госпожа Караминова ще представи доклада на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 202-01-83, внесен от Министерски съвет на 12 декември На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 16 януари 2013 г., бе разгледан Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 202-01-83, внесен от Министерски съвет на 12 декември 2012 г. В заседанието взеха участие от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: Валентин Груев – директор на дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие”, и Лъчезар Борисов – началник на отдел в дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие”; от Министерството на културата: Митков Тодоров – заместник-министър, Милда Паунова – директор на дирекция „Правно нормативна дейност и обществени поръчки”, и Боян Милушев – парламентарен секретар. представен от господин Лъчезар Борисов и от господин Митко Тодоров. Законопроектът предвижда изключване на търговските дружества „Международен панаир – Пловдив” АД и Национална агенция „Музика” ЕООД. Акционерното участие на държавата в „Международен панаир – Пловдив” АД е 49,63 на сто от капитала, поради което тя не може да участва пълноценно в управлението на това дружество, последните години не получава дивидент и със законопроекта се предлага отпадането на дружеството от списъка по приложение 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Отпадането на Национална агенция „Музика” ЕООД от същия списък е предвид установената безперспективност на осъществяваната от дружеството дейност и поради констатирана трайна негативна тенденция на драстично намаляване приходите на агенцията, реализирани само от наем. По време на дискусията народните представители подкрепиха законопроекта. Народният представител Антон Кутев изрази становище относно движимото имущество на дружеството, което би следвало да остане

дискусията по двата законопроекта е открита. За процедура – госпожа Нинова. Уважаеми колеги, темата е изключително важна и много нашумяла напоследък – приватизацията на ВМЗ – Сопот. Правя предложение да прекъснем заседанието до идването на министър Добрев. Настояваме той да присъства по време на дебатите и да каже позицията – неговата като принципал, и тази на Министерския съвет. Защото внесеният законопроект е внесен от колеги народни представители. Ние искаме да чуем каква е позицията на правителството по отношение на приватизацията на ВМЗ – Сопот. Моля да се гласува процедурното ми предложение.

прекъсване на разглеждането на тази точка. Това е по-правилната формулировка.

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Най-напред искам да кажа, че аз няма да подкрепя този закон. И ще ви кажа защо. Защото включително вносителите, така да се каже народните представители, които изпълняват в момента политическа и правителствена поръчка, внасят един важен закон, който по важността си най-вече ще засегне приватизационните процеси, не казвам приватизацията, във ВМЗ – Сопот. Едно предприятие, което наистина определя развитието на един цял регион,

Предлагат ни да бъде изведен от забранителния списък за приватизация, или списъка, по който всяка една приватизация на тези предприятия трябва да се извършва със стратегия, приета от Народното събрание. Защо са включени тези предприятия в този списък преди това? Да отговорим на този въпрос. Надявам се, че вносителите поне са си задали въпроса. Затова, защото това са предприятия с особена значимост за българската икономика и за развитието на България. Затова по закона е казано, че тези предприятия, които са по този списък, единствено могат да бъдат приватизирани, ако се приеме ясна стратегия от правителството и тази стратегия бъде одобрена от българския парламент.

Вие я предлагахте. Въпреки това отново с гилотината на мнозинството гласувахте тази стратегия. Провалихте се в приватизацията и сега какво ни предлагате? Предлагате ни да няма никакви условия, които да защитават както националните ни интереси, така и интересите на работещите във ВМЗ. Кой е основният мотив, за да ни предложите закона? Предложението на министър-председателя, защото някой отиде и каза: „Виждате ли, има частни фирми, които с 360 човека печелят много повече, отколкото ВМЗ и правят много по-големи обороти”! Защо точно тези частни фирми, които се цитираха, Вие не погледнахте, че стоят на входа и на изхода на ВМЗ и че те печелят не за сметка на някой друг, а за сметка на Вазовските машиностроителни заводи? Защо не си зададохте първо този въпрос? Защото с днешното гласуване, и аз ще питам как ще гласуват – дали само трима или четирима от Пловдивска област и от Пловдив-град избирателен район против този закон, защото това ще реши съдбата на над 2000 човека, на над 2000 семейства. Не за друго, а защото държавата не само за този период на управление, но и за предишни периоди на управление не намери сили да наложи една стратегия за развитие на военно-промишления комплекс. Защото усилията, които се положиха, не бяха достатъчни. И ненапразно затова Ви казвахме: преди да започне приватизацията, уважаеми дами и господа, държавата трябва да осигури поръчки за ВМЗ. Тези поръчки са свързани с процеса на утилизацията. Това е един сериозен шанс на единственото предприятие, което разполага с достатъчно добре обучени специалисти, за да не се случват тези неща, които се случиха в Сливен, на Петолъчката и на още някои други места, заради интересите на определени кръгове, примерно, в Министерството на отбраната. Какво пречеше? Това са специални поръчки. Сега ми се оправдавате с промените, които сте наложили в Закона за обществените поръчки. (Реплики Ами преди? Ами преди нямаше ли я тази възможност? Дайте да видим колко са поръчките, които армията ще даде за тази година на един от заводите, който произвежда боеприпаси? Нула! Нека да си отговорим тогава: къде е било Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, в края на краищата, като подписва мениджърските договори, какви са условията, които са поставени на този мениджмънт, който управлява ВМЗ? Колко договори трябва да бъдат директни? Какви трябва да са нормите на печалбата? Колко трябва да бъдат, включително заетите? Съответно какви производства ще се развиват, за да могат те да кажат какви са претенциите към държавата. Защото знаем – не може да се промени изцяло конюнктурата на производството, ако държавата не намери пътеките за нашата военна промишленост в нашите партньори при НАТО, но, за съжаление, Вие за четири години не го направихте. За това става дума. И днес решавате въпроса по най-лесния начин – изваждаме го от списъка. Който иска, да идва да го взема. Оттам-нататък ВМЗ и хората, работещи във ВМЗ, не са ангажимент на този парламент, на това правителство, да прави кой каквото си иска, и не се интересуваме от тяхната съдба. Защо? Защото в самата приватизация не помислихме какви условия правителството трябва да създаде, за да може това предприятие да бъде атрактивно. Сега ми се оплаквате, слушам в мотивите, че нямало кой да купи ВМЗ. Ами че как ще има кой да купи ВМЗ, като, примерно, не се предлага, че има договори, по които може да печели, а му предлагате само 150 милиона дългове? За едно такова предприятие 150 милиона все пак не са дългът, който може да го събори, ако то има достатъчно поръчки. И това го знаете много добре! Този дълг може да бъде изплатен, разсрочен, примерно, за три години, ако има достатъчно производство и поръчки. Не мога и да се съглася с това, щото за мен това са нарочно поставени условия в момента, че, виждате ли, започват да търсят обявяването в несъстоятелност на ВМЗ техни партньори. И знаете ли кой им беше партньорът доскоро? Механични заводи, госпожа Нинова, Девин! Търсихме ги къде са в Девин тези Механични заводи. Не можахме да ги намерим. Сега се появи някоя банка, може би защото разбрахме, че тези Технологични заводи, за които се споменава, не са някое сериозно предприятие, което може да направи такъв сериозен иск за несъстоятелност на ВМЗ, но целта е да се изплашат хората и да се каже: „Ако не сте съгласни с нашето предложение да махнем стратегиите, да Ви продадем на всяка цена, ще стигнете до несъстоятелност”. Това правите в момента – опитвате се да сплашите и народните представители. И не на последно място – защо пак няма да Ви подкрепя, защото, за да скриете случая с ВМЗ, Вие поставихте още три предприятия вътре – още две извадихте от списъка, едно вкарвате в списъка, доколкото си спомням – Технологичната база, и така нататък, и така нататък. За да може някой, ако иска, примерно, и счита, че е правилно другото решение, да гласува „за” за този закон? Не, заради ВМЗ аз този закон няма да го подкрепя, затова защото той е безотговорен както към българската държава, така и към българските граждани. И искам да Ви кажа, че от това политика ние не правихме. Чакахме да изпълните ангажиментите си. За съжаление, Вие се провалихте! И сега искате да провалите и ВМЗ, и държавата. Аз не мисля, че трябва да подкрепям една такава политика, която Вие в момента се опитвате да наложите на българското Народно събрание, за да оправдаете тези, които не си свършиха работата в правителството. Благодаря Реплики? Няма. За изказване – господин Радославов.

не силна дума – една престъпна политика за военнопромишления комплекс, който тук през целия период на прехода остана с броени на пръсти много печеливши предприятия. Много добре си спомням, че началото го постави правителството на Филип Димитров с едни двама много интересни българи от Съединените щати, съветници, Алекс Алексиев и другия – Петров май беше. Там се постави началото на унищожаването на българския военнопромишлен комплекс, който, уважаеми колеги, беше на шесто-седмо място в света

едно по едно си унищожаваме всички тези прогресивни технологии, които имахме. И най-жалкото е, че това предложение, което се прави, то е много ясно – последният сериозен завод да го унищожим и него, защото ще го купят на безценица, без никакви ангажименти, за да закърпят там бюджета на предприятието. И напълно споделям тук това, което се говори от колегата Мутафчиев, че просто България, настоящото правителството няма стратегия за военнопромишления комплекс, който е невероятно печеливш бизнес. Откъде-накъде стигнахме дотам да ликвидираме и ВМЗ – И това, дето тук масово се тиражира, че щом е държавно предприятие, значи е губещо, ние сме тук свидетели от толкова години как бяха източени държавни предприятия, за да се напълнят някои с милиони парички.

професионално съм бил свързан и знам какво се произвеждаше. Това е срамота – тези решения! Всичко е в услуга на чуждите компании. Някои вероятно получават и комисионна, и са получавали през този период, които са съдействали за унищожаване на военнопромишления комплекс. Ще гласувам твърдо с „против”, защото това е против националния интерес. Реплики? Няма. Други желаещи за изказване? Господин Петков. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложението да бъде изваден ВМЗ – Сопот, от забранителния списък се прави в един крайно неподходящ момент. Първо, ние нямаме яснота какво е реалното състояние на предприятието. Аз сутринта имах възможност да кажа: само за последните няколко месеца предприятието е натрупало близо 10 млн. лв. задължения към „Кинтекс”. Вадейки го от списъка, каква ще бъде съдбата на тези задължения? Кой поема ангажимента, че ще се издължи към другата държавна фирма? Това, разбира се, е проблем преди всичко на министъра. И Вие, госпожо председател, когато господин Мутафчиев попита сутринта ще бъде ли министърът на тази дискусия, Вие изрично поехте ангажимента, че министърът ще бъде. Казвам го с ясното съзнание, че Вие не може да го контролирате, но Вие сутринта излъгахте Народното събрание. Много ясно и категорично, вижте стенограмата, Вие обявихте, че министърът ще бъде тук. Той не, че като бъде тук, ще помогне нещо. Той няма и представа за какво става дума, но когато поемаме ангажимент пред Народното събрание, нека този ангажимент бъде изпълняван. Второ, в началото на февруари пристигат представителите на руския бизнес за договаряне на конкретните параметри по правата ни за производство, по лицензите. Има ли стратегия правителството какво ще договаряме, защото част от лицензите засягат частни компании, част от лицензите засягат държавните компании? Липсата на стратегия е убийство за този бизнес. Убийство! Вие не просто нямате стратегия, Вие не просто го карате „на парче”! Най-отговорно заявявам, че голямата част от тези 10 милиона, които „Кинтекс” са привели на ВМЗ – Сопот, просто са откраднати. С тях нито е купена стока, която ще обслужва бъдещото производство, нито нищо! И Вие днес искате да го извадим, никакви ангажименти към работещите, никакви ангажименти към бранша като цяло, никакви ангажименти към традициите, които България е имала във военнопромишления комплекс и към пазарите, които сме имали. И когато се правят тези неща – в борда на ВМЗ има представител на министъра! Как той контролира разходването на тези средства? Това е безотговорност на министъра! Това е провал! Това е катастрофа за министъра, за министерството! И тези, които предопределят срива, кражбите и грабежа във ВМЗ – Сопот, днес предлагат той да бъде изваден от забранителния списък. Това не може да бъде подкрепено. То е против националния интерес, против интереса на тези 3000 семейства, които си вадят хляба там, против всякаква здрава икономическа логика. Казвам го, защото тези стъпки са недопустими. Това че Вие ликвидирате собствения си авторитет и политически престиж пред целия район там – това е едната страна на въпроса, но Вие тръгвате на окончателното унищожаване на ВМЗ – Сопот, на изваждането му от пазарите. Какви договори има ВМЗ – Сопот днес? През последните три години какви договори има ВМЗ, от какво живее? Каква е стратегията, пак казвам, на правителството въобще за Военнопромишления комплекс? Какви са нашите очаквания и какви са изискванията, за да си запазим лицензите и производствата в началото на февруари? Не може държавна фирма да превежда на държавна фирма пари, министърът да е представен и в двете фирми, и той да не знае как са разходвани тези пари! Или министърът участва в грабежа, или е до такава степен – как да го кажа, за да не изглежда толкова истинско, нефелен, че всеки от неговите служители може да прави каквото си иска?!

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В рамките на дебатите, които се водят напоследък за съдбата на ВМЗ – Сопот, Вие изразявате основно една теза: наследено тежко положение, невъзможност да се решат проблемите освен чрез бърза и спешна приватизация. Твърдя, че тази теза не е вярна, и ще се опитам да Ви убедя защо е така. Твърдя, че предишното управление Ви намери изключително сериозно, реалистично и професионално решение на проблемите на ВМЗ – Сопот. Говоря за инвестиции в предприятието, за производство и за намиране на пазари, говоря за така наречения „индиректен офсет”. Колеги, по време на правителството на Сергей Станишев за пръв път създадохме законодателна база за офсет. Това представлява следното: външна фирма, която спечели обществена поръчка за доставка на оборудване на Министерството на отбраната по модернизацията на армията, се задължава в рамките на законите на България да направи обратно в страната инвестиция в размер на 80% от стойността на поръчката, която е спечелила. Ако България дава 100 лв., за да си купи „кугъри” или „спартани”, образно казано, то доставчикът е задължен да инвестира обратно в страната 80 лв. – това се нарича офсет. Разделихме го на две: директен и индиректен. Директният беше такъв, който изискваше инвестиции за поддръжка на военното изделие, а индиректен – такъв, който да бъде инвестиран в българската икономика. Направихме секторен анализ на българската икономика, определихме секторите, които са важни за развитието на държавата и които могат да формират най-голям износ, за да помогнат на търговското салдо на страната и да влязат повече пари в България. Един от тези сектори беше военното производство. И казахме на онези доставчици на военно оборудване, които трябваше задължително да инвестират в българската икономика, че ако инвестират в тези сектори, то 1 лев инвестиция ще им се счита за 3 по така наречените „мултипликатори” по Закона за специалните обществени поръчки. Не можехме да принудим инвеститорите да инвестират насила, но можехме да им създадем механизъм да проявят интерес към инвестиции във военното производство в България. Това, що се касае до законодателната база и до принципите на офсета, а сега за практиката. Настоявах министър Добрев да е тук, за да го питам следното. Тъй като тези дни намира случайно по коридорите едни кашони и подритва документи, дали случайно също така не е намерил едни кашони, в които има протоколи с разговори и договорки с голяма френска фирма, на която не мога да кажа името, която беше поела ангажимент и с която беше договорено да инвестира по линия на индиректния офсет във Става въпрос за фирма, която произвежда резервни части за еърбъси. Щях да питам министър Добрев: дали в тези кашони не е открил, че за тази цел се ремонтира цял цех във ВМЗ – Сопот, че се купиха две машини, за да може тази френска фирма да произвежда във ВМЗ – Сопот, и беше осигурила пазари на това производство? Щях да питам министър Добрев: в кашоните дали няма случайно и едни протоколи, едни договорки с голяма германска фирма, която е утилизирала досега 190 000 тона боеприпаси и която искаше да прави утилизация на площадката на ВМЗ – Сопот, и имаше договор, разменен между двете страни, и предстоеше подписване? Какво се случи, колеги, с тези договорки? Твърдя, че това щеше да спаси ВМЗ – Сопот, щеше да гарантира сериозни инвестиции, модерни технологии, съвременно натовско производство и натовски пазари на ВМЗ – Сопот. Какво направихте Вие, като дойдохте? Първо – прекратихте всички тези разговори, второ – не подписахте подготвените договори, трето – за да гарантирате със сигурност ликвидацията на военнопромишления комплекс на България, променихте законодателството. В Закона за обществените поръчки Вие отменихте в специалните обществени поръчки, възможността да се прави индиректен офсет в българската икономика. Дори и законодателно вече такава възможност не съществува. Защо?! Сигурно има някакъв умисъл в това?! При подготвена програма – реалистична и възможна за изпълнение във военнопромишления комплекс, при осигурени пазари от натовски компании, които произвеждат натовска продукция, при готов договор, само да си сложи министърът подписа, изведнъж всичко изчезна. Има умисъл в това, колеги! Твърдите днес, че трябва да премахнем стратегията и да дадем ВМЗ – Сопот за приватизация на Агенцията за приватизация. Защо?! Защото в стратегията имате задължение да извършите социална програма и ангажименти към работещите. В Агенцията за приватизация в условията такъв ангажимент няма да има. Твърдите, че агенцията професионално и бързо ще направи приватизацията и ще спаси ВМЗ – Сопот от несъстоятелност. Сега ще Ви кажа колко професионално ще я направи, колеги. В Комисията по икономиката председателят на Агенцията за приватизация каза, че, търсейки външен голям стратегически инвеститор, не може да го намери, защото външните големи стратегически инвеститори не познавали вътрешния пазар на боеприпаси в България. За какъв професионализъм говорим, след като тези хора, които ще продават предприятието, не знаят то какво произвежда, къде го продава и как го продава?! Ами, че ВМЗ – Сопот не е продало един болт на българския пазар, камо ли да говорим за боеприпаси, освен редките доставки за Министерството на отбраната. За такъв професионализъм говорим! Давате стратегическа приватизация на стратегически предприятия в ръцете на „калинки”, които никакъв професионализъм няма да проявят в това. И последно, защо изтегляте държавата от този стратегически сектор? Има ли някой тук професионалист, който да ми каже едно място в света, където държавата не участва в управлението, договарянето, подписването и продажбата на оръжие и на боеприпаси? Едно място ми кажете в света. Няма! Навсякъде държавата го прави това. Задавам следните въпроси: какво се случи с военните заводи, които вече бяха приватизирани? Какво става в Червен бряг? Какво става със завода в Добрич? С колко души намаля персоналът на „Арсенал” след приватизацията? Какво става в Лясковец? Всичко върви надолу. Защо го правите?! Защо го правите?! Стратегически сектор, който може да донесе пари на държавата, който може да осигури работни места,

С колко намалихте обема на продукцията? С колко Ви намаляха външните пазари? Никой след приватизация във военни заводи не е подобрил състоянието на военнопромишления комплекс, защото навсякъде в света, колеги, този вид търговия не може да се прави само чрез частни интереси. Няма ли държава зад тази търговия, никога няма да имаме успех на този пазар. Съжалявам, че след енергетиката наистина ликвидирате и единственото възможно, останало на българската икономика,

Уважаема госпожо Нинова, относно въпроса, който зададохте – „Защо това се прави?”, бих Ви помолил да разсъждавате в следната посока. Казва се, че стратегията е проблемът, че стратегията е пълна с условия и фирмите не биха се съгласили. Не считате ли, че тази стратегия беше създадена именно за да бъде приватизиран ВМЗ от определена фирма, която има доста ограничени възможности – нищо общо с онова, за което Вие говорите – европейски фирми с пазари в цяла Европа и отвъд. Сега се оказва, че някак си тази фирма не може да се вмести в тази стратегия, затова, видите ли – трябва да отменим стратегията. Имаме фрапантен, скандален случай на чисто корупционно поведение на това правителство! Който иска примери

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Нинова, наистина в Икономическата комисия всички ние чухме мнението както на агенцията, така и на министерството, а пък и всички Вие знаете колко тежко е състоянието във ВМЗ – Сопот, и най-вече колко е тежко финансово. Ако всичко това, което Вие казвате, беше факт, тоест имаше достатъчно договори в кашончетата, достатъчно клиенти, такава стратегия,

Знаете ли кога е било с най-големи загуби, въпреки стратегията, въпреки всичко, въпреки договорите, които е имало, въпреки пазарите и въпреки управлението на тройната коалиция? Именно при Вас, при Вашето управление! През 2008 г.

Къде са тези договори, как да продължат? Това доказва, че по този начин това предприятие не може да функционира. Това, което предлагаме, е то да се приватизира не със стратегия, а с критерии. Те ще бъдат одобрени от Надзорния съвет, в който участват всички парламентарно представени партии. Така ли е? Нима нямате доверие на Вашия представител в Надзорния съвет, който да защити или да постави социални критерии, или критерии за купувача? Това е голата истина също!

Господин Пирински, абсолютно сте прав, че стратегията и начинът на приватизация, както тръгнаха, бяха направени за определена фирма. Имам още едно доказателство за това – изказването на директора на Агенцията за приватизация в Икономическата комисия. Когато го попитахме има ли външни кандидати, има ли големи стратегически инвеститори, той каза: „Не, няма да участват външни без български играч”. Как го Как го предопределяте това, бе хора? С кой голям външен инвеститор сте разговаряли, за да знаете, че той няма да участва, ако не участва вътре някой български голям играч? Вие предопределяте по този начин условията на приватизация. Това още веднъж навежда на мисълта, че всичко е замислено за определен български купувач. По отношение на втората реплика. „Къде са договорите?” – питате, господин Червенкондев. Питайте министър Добрев. Той сега е министър. Аз твърдя, че те се намираха в дирекцията за „офсет”. Имаше специална дирекция за това. Аз съм ги оставила там. Вие закрихте дирекцията, променихте наредбата, променихте Закона за обществените поръчки. Казвате, че било лошо финансовото състояние по време на тройната коалиция. Подготвила съм се за това, защото очаквах, че редовната „дъвка” за виновната тройна коалиция така или иначе ще излезе. По време на управлението на правителството на Станишев за пръв път

По това време са възстановени загубените пазари в Алжир и Индия. Сигурно нямате никаква представа как се възстановява оръжеен пазар в държави като Алжир и Индия. По това време ВМЗ – Сопот, изпълни едни от най-големите рекламации, тежки рекламации по договори, сключени в Индия от 2003 г. Изпълни ги за своя сметка финансово, коректно и професионално, и възстанови пазара си в Индия. По същия начин възстанови и пазара си в Алжир. Този път аргументът, че всички предишни са виновни, особено пък тройната коалиция, категорично не работи! Той никога не е работил, но този път Ви го доказвам с числа и факти, че не работи. Имате отчетите на фирмата и можете да видите какво е било финансовото й състояние през това време. Казвате, че Агенцията за приватизация и нейният Надзорен съвет имат представители от всички политически партии и дали ние сме имали доверие на нашия човек там. Категорично, като му имахме доверие и като изразихме позиция по приватизация на други предприятия,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вземам думата от името на Парламентарната група на Синята коалиция, за да Ви съобщя, че получаваме многократни обаждания в парламентарната група, което ме кара да изразя пред Вас свето възмущение от начина, по който в последните дни преди провеждането на националния референдум се води безскрупулна агитация от страна на БСП в най-бедните райони на страната – във Видинско и Монтанско. В села, управлявани от кметове на БСП, се спира електроенергията – къде половин час, къде един час. И когато хората питат кметовете коя е причината, те им казват: „И повече ще Ви спираме тока, и изобщо няма да имате ток, ако не гласувате за строителството на АЕЦ „Белене”. ИВАНОВ: Имайте предвид, че това са районите – най-близко до АЕЦ „Козлодуй”, до ядрената централа, но за да бъдат манипулирани хората по по този действително странен начин, се въздейства върху тяхното съзнание. Като имате предвид, че в тези села са останали главно възрастни беззащитни хора, пенсионери, които продължават да мислят, че всичко зависи от кмета, естествено, че това е груб натиск натиск и манипулация – такава, каквато беше провеждана и при кампанията, когато БСП събираше тези над 500 хиляди подписа. Уважаеми колеги, аз зная, че в оставащите два дни това ще продължи, но взех думата от името на парламентарната група, за да се знае какви са начините, по които действа БСП, само и само да може да продължат кражбите, разточителството и корупцията по този проект! Има ли други желаещи за изказвания? Няма. В такъв случай закривам дискусията и преминаваме към гласуване. (Народният

Госпожо председател, миналия ден за кратко изгасна токът и в парламента, но не мисля, че някой е правил агитация за референдума. (Реплики от ГЕРБ.) Не, не обвинявам ГЕРБ, че по този начин ни плашеха да не участваме в референдума.

да се отложи гласуването. Имам това право и моля Ви, четете правилника. Не поставям някаква друга процедура и ще се мотивирам защо. Мотивирам се със следния факт.

тъй като в момента не е прекратена процедурата по първото решение на Народното събрание със стратегия. Взето е решение на Изпълнителния съвет на Агенцията по приватизация, но за да бъде прекратена процедурата, трябва да има решение на Надзорния съвет и на Министерския съвет. Тогава ние ще имаме право да се произнасяме за извеждането от списъка на ВМЗ. Защо? Защото с акта на извеждане се дава нов акт на приватизация. Така че, моля Ви, да поставите на гласуване това мое процедурно предложение. противен случай ще нарушим закона. Народното събрание... ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Мутафчиев, въпреки че Вие нямате време за такова процедурно предложение и мисля, че нарушавате Правилника, аз ще го подложа на гласуване. Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Мутафчиев за отлагане на гласуването.

Гласували 77 народни представители: за 70, против 5, въздържали се 2. Предложението е прието. Прегласуване – заповядайте, господин Пирински.

Госпожо председател, предлагам прегласуване по две причини. Първо, Вие не дадохте възможност да направим процедурните си предложения не по хода на обсъждането, което беше приключило, а по начина, по който ще гласуваме тези два законопроекта. Във всеки от тях има по два параграфа. Предложението, което правя, е да бъдат гласувани поотделно. Така че, когато подложите на прегласуване, ако искате преди това подложете предложението за отделно гласуване на единия и другия параграф, защото те са различни и в двата законопроекта. Едни от тях могат да бъдат подкрепени, други – не. Аз категорично отхвърлям примерно предложението за ВМЗ и предложението за Международния панаир в Пловдив, но съм склонен да подкрепя „София Тех парк” и за музиката. Но Вие, по начина, по който водите и поставяте на гласуване тези два законопроекта, лишавате народните представители от възможността да се изкажат с гласуване в съответствие със съдържанието на законите. Благодаря, господин Пирински. Ние сме на първо четене на двата законопроекта, така че не бих могла да ги подложа поотделно, по параграфи. Това ще се случи по време на второто четене. Прегласуване.

Прегласуване. Гласували 85 народни представители: за 76, против 8, въздържал се 1. Законопроектът е приет. Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 354-01-5, от 15 януари 2013 г., внесен от Диан Червенкондев и група народни представители. Гласували

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Гласувах „против” защото с незаконни средства се прави опит за успокояване на общественото напрежение, което е създадено около едно толкова структуроопределящо предприятие. Защото този законопроект е доказателство за поредния провал на управлението на ГЕРБ в сектора на военната промишленост. Защото този законопроект сам по себе си няма да реши никой от проблемите на хората, които днес пълнят улиците на Сопот. Гласувах „против” защото отсъствието на правителството е най-яркото доказателство и признание за неговия провал във военнопромишления комплекс. Благодаря.